Можемо реєструватись? Шановні колеги, прошу провести реєстрацію. Будь ласка.

Зареєстровано 343 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні день народження наших колег Григорія Михайловича Немирі, привітаємо, а також Юрія Віталійовича Одарченка. Привітаємо наших колег. на правому березі річки Дністер, у 1710 році була прийнята перша українська Конституція Пилипа Орлика. Це важлива подія для української історії. І теж особливо сьогодні хотів би привітати усіх з днем відродження Військово-Морських Сил України. 25 років тому 5 квітня 1990 року завдяки ініціативи українських патріотів, офіцерів-чорноморців було відновлено Український військовий флот, продовжувач славних традицій війська Української Народної Республіки. Як і у 18-му році, саме завдяки свідомим офіцерам та старшинам на кораблях були підняті українські прапори та люверси.

тут, у Верховній Раді України. Давайте їх привітаємо. Як і 100 років тому, сьогодні саме українське військо, Військово-Морські Сили України самовіддано захищають українську державу. Сучасні Військово-Морські Сили України – це курсанти, які співали наш державний гімн в окупованому Криму, а сьогодні вже стали офіцерами української армії, це наші морські піхотинці, які на найважчих ділянках східного фронту дають гідну відсіч ворогу, це тисячі офіцерів, старшин та матросів, які щодня виконують свій нелегкий військовий обов'язок, стоять на сторожі морського кордону української держави. Слава Військово-Морським Силам України! Слава Україні! Колеги, сьогодні згідно 25 статті Регламенту ми маємо 30 хвилин для виступів від народних депутатів. Хочу наголосити, від народних депутатів, а не фракцій і груп. І тому, якщо фракція чи група не попаде в перелік виступаючих, це не означає, що їм має бути надане слово. Тому прошу уважно приготуватись до запису і прошу провести запис на виступи від народних депутатів. Будь ласка.

Я хочу звернутися до Верховної Ради з приводу того, що, шановні, ми всі зараз працюємо в Києві. Всі знають про те, що зараз з дорогами міста Києва. Всі знають про те, що зараз з мостами міста Києва. Всі бачать ливнівку, яка не працює, і, коли дощ, Київ заливає, Київ потопає. Але всі ми розуміємо, що це саме тому, що Києвом не займаються так, як треба. Наприклад, один з районів, який я представляю у Верховній Раді, це Деснянський район, там немає голови району. Є в.о., але це виконуючий обов'язки пан Крохмалюк, ніхто інший, як корупціонер, який і далі працює на свого колишнього шефа Онуфрійчука, дві людини, які розворовують район. І я хочу звернутися зараз до всіх вас, щоб ви зрозуміли, що зараз діється в Києві. Декілька районів не мають голів, декілька районів взагалі не керуюємі, там йде дерибан, там взагалі не буде нічого, якщо не зміниться ситуація. Чому так стається? Тому що зараз в Києві є декілька інших питань. Наприклад, мер Києва дуже зосереджено піарить "Євробачення". Але це "Євробачення" пройде, а Київ залишиться, Київ залишиться в тому становищі, в якому зараз він і є. Я хочу звернутися до Президента України Петра Порошенка та до мера Києва Віталія Кличка. Шановні, будь ласка, призначте голову Деснянської адміністрації. Район не може бути без голови, бо немає відповідального за те, хто буде займатися районом. Те, що зараз діється на Троєщині, це взагалі неприємно для будь-кого. Я розумію, що ми можемо зробити тури туристів, які приїдуть на "Євробачення", щоб вони подивилися, що зараз сталося з районом. Якщо ви хочете це, будь ласка. Якщо ви хочете і далі руйнувати місто, то я не розумію навіщо. Чи ви не розумієте, що буде далі? Чи ви не розумієте, що кияни вже живуть в дискомфорті? Тому я ще раз дуже благаю мера Києва і Президента України, щоб вони зайнялися питаннями Києва і призначили голову району, які вони повинні, повинні обрати. Я буду вдячний їм за це, тому що один з найвеличніших районів Києва, де мешкає біля 600 тисяч людей, не може бути без голови. Дякую. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово! Війна прийшла в Балаклію, саме так називають те лихо, трагедію, яка сталася в мирному місті Балаклія, що Харківщині, за 150 кілометрів від лінії фронту. Внаслідок трагедії, яка сталася, загинула одна людина багато постраждало, близько 90 сімей залишилося без домівок, у сотень сімей величезні ушкодження всередині помешкання. Під час війни держава має боронити свій суверенітет, а під час такої трагедії держава зобов'язана допомогти людям захистити людей, відшкодувати усі збитки і забезпечити їх усім необхідним: відновити помешкання, придбати нове житло. Проте вже сьогодні очевидно, що сто мільйонів гривень, які виділив уряд, та десять мільйонів гривень, які виділені Харківською обласною радою, є вкрай недостатньо. після зустрічі з людьми виникає чимало запитань, перше, як будуть відшкодовані збитки, які нанесені внаслідок пошкоджень всередині приміщень, як будуть відшкодовуватися збитки у приватному секторі, мається на увазі тим будинкам, які не є комунальною власністю міста. Як будуть відшкодовувати збитки малому і середньому бізнесу, оскільки це основа в малому місті, і як влада, нарешті, збирається надавати нове житло людям, бо, очевидно, що частина людей не зможе повернутися до своїх помешкань. Принагідно, хочу подякувати, низький уклін тим волонтерам і всім небайдужим людям з усієї України, які відгукнулися і помагають людям з міста Балаклії. Друге. Очевидно, що держава не зробила жодних системних висновків з подібних трагедій: в Новобогданівці, в Сватово, в Лозовій, в тій же Харківській області. Як не закінчиться розслідування, вже сьогодні можна впевнено сказати, що перше джерело проблеми – це тотальна, злочинна недбалість Міністерства оборони по охороні об'єктів. Це все тотальна імітація: імітація охорони об'єктів, імітація розслідування, імітація притягнення до відповідальності. Я думаю, що цей випадок має консолідувати нас і внести відповідні законодавчі зміни для того, щоб Верховна Рада, нарешті, дала можливість справжньому цивільному контролю над діяльністю і ефективністю Міністерства оборони. Ми маємо з вами запровадити справжній парламентський контроль над діяльністю Міністерства оборони, над ефективністю використання бюджетних коштів у Міністерства оборони. держава має притягнути винних до відповідальності, а людям, мешканцям Балаклії, повернути спокій і відшкодувати усі збитки без винятку. Дякую.

Люди не будуть вважати нашу роботу ефективною, поки не побачать за ґратами топ-корупціонерів, не побачать їх за ґратами і не побачать їхнє майно конфіскованим. Антикорупційне бюро, яке було створено за прийнятим, в тому числі нами, законодавством, ставить топ-корупціонерів перед слідством. Всі в країні знають про справу Охендовського, всі в країні знають про справу Насірова, всі в країні знають про справу депутата Онищенка, який грав ключову роль в розкраданні української компанії "Укргазвидобування". Зараз детективи Антикорупційного бюро наближаються до рішень у справі щодо Миколи Мартиненка, ключового соратника Арсенія Яценюка, і у справі Національного банку, де ниточки зловживань щодо рефінансування, щодо підтримки окремих комерційних банків ведуть до керівництва НБУ. Виникає важливе запитання, на яке ми мусимо дати відповідь: а хто буде виносити вироки у цих справах? Я хочу навести два приклади. Міністр Айварас Абромавичус, який давно подав у відставку, свідчив про те, як на нього тиснули, для того щоб він призначав керівників, залежних керівників державних підприємств. Ця справа розслідувана Антикорупційним бюро і передана до суду у травні минулого року. З того часу не відбулося жодного судового засідання. Інша показова історія. Вперше в історії України Антикорупційне бюро разом з Антикорупційною прокуратурою довели до обвинувачення справу щодо незаконного збагачення. Йдеться про прокурора з зони АТО Костянтина Кулика. Справа передана до суду у жовтні минулого року. З тих часів жодного судового засідання. Ми разом з колегами запропонували рішення, як можна подолати цей саботаж, як можна почати відправляти корупціонерів за грати. Йдеться про створення спеціалізованого антикорупційного суду, який ми пропонуємо зробити повністю незалежним від нинішньої судової системи, яка вражена корупцією і до підбору якого ми пропонуємо залучити уряди Сполучених Штатів, Європейський Союз, Велику Британію. Як тільки у нас з'явиться хоча би один, справді, незалежний суд, суспільство побачить те, що воно давно має побачити – вироки топ-корупціонерам, спецконфіскацію їхнього майна. І тоді громадяни скажуть: "Добре. Ви прийняли хороші закони, ми бачимо, що вони працюють".

Шановні колеги, нещодавно суспільство було шоковане, коли дізналося, що відбулася спроба повернення на свою посаду колишнього Генпрокурора Віктора Шокіна. Це той самий прокурор, який нічого не зробив для того, щоб притягнути до відповідальності вбивць Небесної сотні, який дахував корупцію всередині Генеральної прокуратуру, який провалив реформу Генеральної прокуратури. Зараз для мене як заступника голови профільного комітету ця новина не тільки шокує, але вона мене сприяє і підштовхує на реальні дії. Я дізнався недавно і отримав повну версію позову пана Шокіна і хочу повідомити вас, про що там ідеться. Однією з підстав, найголовнішою підставою, чому Шокін хоче повернутися і вважає незаконним прийняття Верховною Радою Постанови про надання згоди його звільнення, це було так зване кнопкодавство. Шокін вказує начебто на чотири випадки депутатів, які голосували, не будучи на своїх місцях. Але це питання, якщо ми побачимо, що голосувало майже 290 депутатів за це все, абсолютно не впливає на результати навіть, якщо воно підтвердиться в суді. З іншого боку, Шокін наводить абсолютно абсурдні вимоги, що треба скасувати Постанову Верховної Ради, тому що в тексті її не було написано, що звільнення відбувається за його згодою. про згоду… про звільнення він написав власноруч, і вона долучена до матеріалів справи. Також пан Шокін посилається в своїх підставах, що на нього тиснув психологічно, жорстко тиснув Президент України і вимагав у нього звільнення. Я хотів нагадати пану Шокіну, що на нього тиснула вся українська спільнота, те, що він витворяв, розумієте, воно нікого не залишило байдужим. Більше того, пан Шокін дійшов до того, що звинувачує в позові, що віце-президент США Байден особисто протиправно втручався в державні справи України і тим самим тиснув на нього, і це є порушенням його прав. Такого ще, знаєте, чули-чули, іншого я не можу сказати. Моє завдання зараз – донести до вас цю інформацію, попросити депутатів небайдужих прийняти участь у судовому засіданні, яке відбудеться 10 квітня у Вищому адміністративному суді на Московській,8 о 15.30. Також я вимагаю у Андрія Парубія зайняти жорстку позицію, щоб протидіяти поверненню цього пройдисвіта на посаду. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Віталія Кулініча, прошу. Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Шановні колеги, шановні виборці! Хотів би поговорити про надзвичайно важливу проблему, яка існує на сьогодні в державі, це проблема якості наших доріг. Я в парламенті представляю Полтавщину і дуже добре знаю ситуацію, яка склалася з дорогами в Полтавській області. По-перше, область одна з найбільших за видобутком нафти та газу. І в результаті діяльності видобувних підприємств дороги розбиваються вщент, а іноді їх просто не існує. По-друге, наша область є однією з найбільшою аграрних областей. І тому в результаті перевезень зерновозами також дороги приходять у важкий стан, вони просто руйнуються. Ми дуже багато говоримо про реформи, наприклад, про реформи в освіті, про реформи в охороні здоров'я, ми говоримо про децентралізацію, але ніякі реформи не будуть рухатися, поки ми не наведемо лад із нашими дорогами. От свіжий приклад, це Удовиченки Зіньківського району. На минулому тижні я організовував поїздку для дітей до обласного центру. І діти відстань 10 кілометрів їхали майже годину, тому що дорога відсутня. Зараз запущена реформа в охороні здоров'я по створенню госпітальних округів. Але яка буде реформа, коли ми не приведемо в порядок дороги? От, наприклад, село Велика Обухівка на Миргородщині. "Швидка" їхала туди майже годину, і лікарі, і медики попередили, що наступного разу вони туди просто не доїдуть. І в той же час абсолютно відсутній автобус до цього населеного пункту, тому що неможливо їхати, тому що дороги немає. Коли ми не приведемо в порядок дороги, то, я ще раз повторюю, не будуть працювати ні реформи в освіті, ні в охороні здоров'я. Тому що, коли ми створюємо опорні школи, ми дітей веземо із села до районного центру, а якщо ні по чому їх везти, то як ми це будемо здійснювати? На цей рік на Полтавську область державного бюджету виділено 165 мільйонів гривень, і це лише на питання ямкового ремонту. Я вже не говорю про утримання і про капітальний ремонт. Тому місцеві бюджети, наприклад, в моєму окрузі готові співфінансувати ці роботи і служби автомобільних доріг. Наприклад, Зіньківський район готовий виділити 8 мільйонів гривень, Миргородщина готова надати 20 мільйонів гривень на умові співфінансування. Але навіть за таких умов, за умови співфінансування з районами коштів на поточні ремонти у службі автомобільних доріг області просто не вистачить, тому ми такі розрахунки робили. Тому уряд повинен переглянути питання фінансування області на 2017 рік. Я прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням виділити додаткові кошти на ремонт та утримання доріг Полтавської області. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Михайла Бондара.

законопроект 6212. На жаль, вчора до нього не дійшли. Що це за законопроект? Це є законопроект, яким пропонується відновити платоспроможність державних вугледобувних підприємств. Цілий день сьогодні, вчора, на протязі тижня дзвонять до мене і ДП "Львіввугілля", і "Волиньвугілля", і адміністрація військово-цивільна Донецької області. Що пропонується тим законопроектом? Пропонується до 1 січня 19 року наложити мораторій на банкрутство державних вуглевидобувних підприємств. Справа в тому, що в бюджеті 17-го року ми заложили кошти на модернізацію і закупівлю обладнання для державних вугледобувних підприємств. І в цей самий момент, коли надходять кошти на рахунки тих підприємств, блокуються рахунки і забираються кошти. Ви знаєте. що недавно сталася трагедія на шахті "Степова" на ДП "Львіввугілля", в першу чергу вона сталася із-за того, що не було фінансування, не було якраз фінансування тих підприємств для закупівлі якраз нового обладнання, яке буде, ну, набагато ефективніше ніж старе, для закупівлі якраз оцих саморятівників, для багато, для модернізації тих шахт. Я буду просити якраз Андрія Володимировича, щоб сьогодні попробувати поставити цей законопроект і проголосувати. Буду просити вас, шановні депутати, проголосувати за включення його в порядок денний сесії і прийняти його за основу і в цілому. Сьогодні якраз от написала до мене військово-цивільна адміністрація Донецької області і просить ще крім цього включити

Я розмовляв з міністром Насаликом, він мене запевнив, що ці якраз відшкодування, він напрацьовує також законопроект і внесе окремим законом. А зараз в даний момент я хотів би, Андрій Володимирович, ще раз звертаючись до вас, поставити 6212 для включення в порядок денний сесії. І вас, шановні колеги, дійсно зібратися і проголосувати за цей законопроект. Дякую. вчора в нас цей блок фактично був неуспішним. Але в четвер ми знову поставимо перелік тих законів в включення в порядок денний сесії. І будем сподіватися, що завтра буде більше людей в залі і буде більша підтримка. Дякую. І до слова запрошується Папієв Михайло Миколайович. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Шурмі. Через декілька днів ми будемо слухати Кабінету Міністрів. На превеликий жаль, цілий рік цей Кабінет Міністрів є неповноцінним. Чому він є неповноцінним? А вся справа в тому, що протягом року є неукомплектована посада очільника Міністерства охорони здоров'я. Третій місяць поспіль Прем'єр-міністр нам обіцяє завершити політичні консультації стосовно визначення кандидатури, яка має очолити Міністерство охорони здоров'я. Я не розумію, які можуть бути консультації, коли в коаліції сьогодні є дві фракції? Ви що, між собою там не можете домовитись? Визначити людину одну з 40 мільйонів громадян України, хто може очолити міністерство і взяти на себе відповідальність? Більше того, цю кандидатуру підтримує фракція, яка сьогодні сидить на місці і комуністів. Вони постійно підтримують тимчасово виконуючого обов'язки. Вносьте в зал кандидатуру. Ви ж постійно хвалите ініціативи, які виходять з Міністерства охорони здоров'я. І нехай визначається людина, яка буде нести відповідальність. А тим часом наше Міністерство охорони здоров'я перетворилось на міністерство особливої загрози. особливої загрози. Вся справа в тому, що жодна ініціатива, яка так розпіарюється в засобах масової інформації, сьогодні не найшла реалізації. Будь ласка, підіть в поліклініку. Де ті гроші, що йдуть за пацієнтом з 1 січня? Ви підіть в аптеку і покажіть, де є дешеві ліки. Я не знаю, в яку аптеку ходив Прем'єр-міністр, який вчора розповідав про те, що дешеві ліки є. Але в людей запитайте, де можна купити ці дешеві ліки. За цілий рік, на сьогоднішній день, 2016-й, не поставлені жодні медикаменти. І сьогодні громадські організації волають про реформу чому. Люди приходять в стаціонар лікуватись, медикаментів нема. 4 мільярди гривень виведені за кордон і лишень на 8 відсотків Більше того, поставляють міжнародні організації. Вчора міністерство з гордістю сказало, ми маємо хороших партнерів, вони нам поміняють всі ті ліки, яких термін пригідності закінчився. Хотів би нагадати, що закінчується термін пригідності в понад 10 тисячах упаковок. Це стосується онкологічних і онкогематологічних хворих. Вони поміняють, без сумніву, хто буде платити за утилізацію, хто на сьогоднішній день буде відповідати за те, що немає ліків, а йде людська смерть. "Опозиційний блок" настійливо просить внести в зал кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я і тим самим показати, хто є відповідальний за завал у системі охорони здоров'я.

Шановні колеги, на Погоджувальній раді ми почули виступи двох опозиційних фракцій, які разом транслювали темники, які їм передаються з Кремля, про те, що парламент недієздатний, про те, що ми не можемо приймати рішення, не голосуємо і треба проводити позачергові вибори. Не дочекаєтесь. Ми приймаємо законопроекти. І врешті-решт ми вчора показали всім, що є функція парламентського контролю. Ми викликали сьогодні на 12.30 очільницю НАЗК, яка повинна розказати нам всім, чому система е-декларування знову ж таки не запрацювала, чому після того, як минулого жовтня у тому році ми всі з вами заповнювали декларації, і були проблеми у всіх, пам'ятаєте, сервер впав, висновків ніяких не було зроблено. І знову ж таки 3 тисячі державних службовців, які були повинні подати декларації, не змогли це зробити. І зараз вони повинні по закону, який ми з вами приймали, понести відповідальність. То у мене також дуже багато запитань. І я звертаюся до вас, колеги, о 12.30 буде у нас представниця НАЗК, задаємо питання і очікуємо відповіді. І тому я вітаю ініціативи міністра юстиції Петренка і уряду, які вносять зміни в чинне законодавство, для того, щоб відновити реноме державного органу по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади, для того, щоб повернути йому довіру, тому що зараз її немає. По-друге, хотілось би повернутися до питань міжнародної політики. Було схвалено рішення МВФ щодо надання нам чергового кредиту для того, щоб він поповнив резерви Національного банку для того, щоб було стабілізовано курс гривні. Я звертаюся до всіх наших західних партнерів, до всіх колег в залі з тим, щоб ми задіяли свої особисті може контакти, з тим, щоб завтра було проголосовано Європарламентом революційні рішення це введення безвізу для громадян України. Ніхто про це ще не згадує. За те, що стояв Майдан, за те, що вийшли, щоб наші громадяни могли вільно пересуватися теренами Європи як громадяни Європи для того, щоб наші громадяни змогли отримати безвізовий режим. Своє завдання ми виконали, те, що робив уряд Яценюка, уряд Гройсмана і всі ми разом, ми прийняли понад 140 законів і актів для того, щоб наші громадяни могли бути в Європі. І наступне. Завтра буде… розпочинає роботу 10-й безпековий форум, який проводиться Фондом "Open Ukraine". Подія безпрецедентна, тому що три прем'єр-міністри країн Балтії будуть на ньому, Голова Верховної Ради, Прем'єр-міністр будуть виступати і повертати питання Україну повернути увагу всього світу до України, яка бореться з країною-агресором, з Росією. Тому, шановні колеги, знайдіть час, приходьте, і будемо разом дискутувати на дуже важливі питання міжнародної політики і участі України в ній. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Рибчинський Євген Юрійович, будь ласка. Вітаю, шановний головуючий! Шановні депутати і український народе! Я хотів би звернути увагу усіх на питання дитинства. Справа в тому, що тут, на жаль, дуже мало звучать цифри, я би хотів навести дуже прикро, на превеликий жаль, статистику. Україна займає перше місце в світі по рівню дитячої захворюваності СНІДом. Перше місце в світі по рівню куріння, паління серед дітей. По рівню наркоманії перше в Європі. По рівню… Уявіть собі, я навіть не думав, що таке може існувати, ми перші в світі по кількості дітей, які живуть в каналізаціях. І тепер у мене питання. Справа в тому, що першим рядком в бюджеті України стоять соціальні виплати. У нас гуманітарна сфера – це перша сфера, на яку йдуть гроші держави. Де там дитинство, де там діти, де там наше майбутнє? Давайте на цьому тижні, на наступному звернемо увагу на те, що відбувається не тільки з освітою, якій ми вже приділяємо увагу, а з тими з тими верствами, не просто населення, а з тими дітьми, які вже за межею виживання, яким не просто потрібно допомога і адаптування, а потрібні механізми, як повернути їх до нормального суспільства. Я всіх закликаю і дуже буду вдячний за співпрацю. Дякую.

Шановний головуючий, шановні колеги! Віктор Кривенко, "Народний Рух України". Перше питання – це питання НКРЕКП і питання пана Вовка. Ще в лютому 2015 року і в березні 2015 року я активно виступав багато на телебаченні, в засобах друкованої інформації проти такої формули введення тарифів. І тоді пану Вовку я особисто говорив в його кабінеті, що прийде час і вас запитають, яким чином ви, незалежний орган, незалежний регулятор змогли до копійки вгадати ціну, ще не підписаного з МВФ, меморандуму? І прийде час, і ви будете за це в суді, і в правоохоронних органах відповідати. На сьогодні ми бачимо це ганебне рішення НКРЕКП по абонплаті по газу. І тому я, як представник "Народного руху" в парламенті, вимагаю не просто там звіту, окремого засідання, перенесення рішення, а звільнення пана Вовка із займаної посади, як людини, яка шкодить українським національним інтересам. Наступне. Прем'єр-міністр обіцяв тут, з трибуни Верховної Ради, вирішити питання заборгованості по зарплаті "Південмашу". Я дякую фактично всім фракціям Верховної Ради, які підтримують це рішення, і Закон 5693, який це питання врегульовує. У нас зараз на "Південмаші" працює майже 7 тисяч людей, фактично одноденка, люди звільняються і ні для кого не секрет тих, хто займається цим питанням, куди переїжджають найкращі фахівці, в яку країну їх вивозять. Ми втрачаємо статус ракетно-космічної держави і своїми кадрами годуємо країну-агресора. Я вимагаю від уряду принципової позиції стосовно питання вирішення заборгованості по зарплаті на "Південмаші" і виконання обіцянки шановним Прем'єр-міністром. Тому що наші ракетники, при всій моїй великій повазі до наших вуглевидобувників, нічим не гірші, тільки вуглевидобувникам ми зарплату компенсуємо, ракетникам чомусь ми цього не робимо. При тому, що в результаті від купи рішень державних, які були прийняті урядом, і в тому числі обмежують їхню діяльність. Так, там теж треба проводити проводити перевірки, там теж є запитання до менеджменту по всій галузі, але ми не можемо втрати статус ракетно-космічної галузі. Наступне питання. Вчора проходив пікет захисту української мови. Сумно, що в українській держави ми ще вимушені українську мову захищати. Але ситуація така, яка є. Потім ми провели брифінг разом з Іваном Васильовичем Омелянюком, разом з Ларисою Ніцой стосовно того, що має бути єдина позиція, має бути один закон, не треба йти по сценарію наших ворогів і вносити три різних законопроекти в зал. Ми розуміємо, що вони не будуть проголосовані, що вони розколють і розсварять і без того розсварених патріотів між собою. І закликаю, щоб на базі комітету профільного відбулося засідання і був уніфікований один текст. І останнє. Така сама обіцянка уряду по компанії "ABBYY". Єдина компанія, яка пішла на умови уряду, легалізувала програмне забезпечення…

вкрай негативно позначається на нашій репутації в цій дуже чутливій сфері, де Україна і так визнається одним, із номерів один піратства у світі. Дякую вам за увагу і прошу ці звернення вважати офіційними зверненнями до уряду. І прохання велике до головуючого… Колеги, останній виступ, але прошу ввійти у хвилину, бо вже час фактично завершився. Одну хвилину, Зубач Любомир Львович.

те, що не спромігся зробити уряд за дорученням парламенту, а саме: передати всі газорозподільчі мережі, які на сьогодні, не платячи ні копійки, експлуатує Фірташ, зробила Мукачівська міська рада, яка першою вчора на сесії ухвалила рішення про те, що газорозподільчі мережі вони беруть на свій баланс. Я думаю, що це прямий докір Прем'єру і уряду по невиконанню рішення парламенту розторгнути всі договори, які ми незаконно, держава фактично позбулася ключових впливів на газотранспортну мережу України. Я вважаю, що це є безпрецедентно, коли уряд не виконує це рішення, а пропонує парламенту здавати це в оренду. Наша фракція наполягає на тому, щоб законопроект, який вніс уряд, де дозволяється передача в оренду газотранспортної мережі, був відкликаний, і натомість уряд виконав доручення парламенту – і всі газотранспортні мережі були для того, щоб на базі цього парламентарі могли приймати ґрунтовні зважені рішення. Тому сьогодні ми заслухаємо пані Корчак і будемо мати змогу говорити з нею детально про ті проблеми, з якими, дійсно, стикаються купа наших колег, купа людей в регіонах. А що стосується інших, то найближчим часом вони будуть в парламенті. Давайте не забувати, що у нас цей планерний тиждень, наступний пленарний тиждень, і я думаю, за ці два тижні ми всіх заслухаємо в парламенті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, прошу… Шановні колеги, от я би хотіла звернутися зараз до тих, хто намагається перебити лідерів інших фракцій. Давайте ми шанувати один одного, ми погоджуємося з тим, що маємо заслухати всіх яких викликав парламент. В умовах парламентсько-президентської республіки вони зобов'язані звітувати перед парламентом. Але я… давайте так само шанувати один одного і чути аргументацію інших фракцій. І дозвольте погодитися з представниками фракції коаліції, що сьогодні давайте присвятимо нормальний час заслухати представника НАЗК. Так само ми виділимо нормальний час – годину для того, щоби заслухати пана Вовка (до нього дуже багато запитань), і щоб воно не було скомкано все в один комок. І насправді так само ми з вами говоримо про посилення ролі комітетів.

я провів узгодження із головами комітетів, які проводять слухання, і також попередньо узгодив про зустріч з Наталією Миколаївною. І це рішення, яке вже є узгоджене, я виношу на розсуд залу. Отже, хто за те, щоб сьогодні о 12.30 ми заслухали голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Наталію Миколаївну, прошу проголосувати. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. За-183 Рішення прийняте. Ми зможемо провести повноцінну, ґрунтовну, глибоку розмову, колеги. Ми узгодимо, можемо завтра внести, я мушу наперед узгодити з керівником, Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (1076). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу підтримати.

За-137 Я ще раз поставлю. Прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Отже, колеги, я ще раз поставлю. Якщо не буде бажаючих, підемо по повній процедурі. Я ставлю на голосування пропозицію розглянути Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, будь ласка.

Йдемо по повній процедурі. І я запрошую до доповіді… (Шум у залі) Добре, я ще раз, третій раз поставлю, колеги, але це буде останній раз. Зайдіть в зал, колеги, я ще раз поставлю. В нас сьогодні є блок молоді і спорту, ми до нього просто можемо не дійти. Отже, колеги, я ще раз ставлю пропозицію розгляду "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" за скороченою процедурою. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

Нема голосів. Я більше не буду ставити, я три рази ставив на голосування. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Шиньковича Андрія Васильовича, будь ласка. Шановні колеги народні депутати, я перш ніж представити вашій увазі допрацьований до повторного другого читання законопроект, хотів би закликати вас: дорогі друзі, немає в цьому законі політики. Цей закон не ділить нас на фракції і на партії. Цей закон стосується мешканців гуртожитків, півмільйона людей. Я впевнений, що з них ніхто не входить до партій і ніхто не ділить себе за політичним… Але на жаль, на жаль, дорогі друзі, ми сьогодні бачимо, що самі правильні, соціально важливі, необхідні питання, на жаль, перед ними завжди є якісь, вибачте, назву речі своїми іменами, провокації: чи то блокування, чи то якісь спірні питання. І в результаті ми то голосів не назбираємо, то ще якісь інші речі. Отже, необхідність прийняття законопроекту 1076 обумовлено складною соціально-економічною ситуацією в Україні та системними порушеннями житлових прав громадян, які вимушені мешкати в гуртожитках, недосконалістю правового регулювання на законодавчому рівні питання забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків, негативними наслідками включення гуртожитків, колишніх державних і комунальних підприємств до статутних капіталів. Законопроект розроблено народними депутатами України, членами створеної Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і ЖКГ, робочою групою "гуртожитки", 29 народних депутатів, які абсолютно з кожної фракції, попрацювали. Чому, кажу, попрацювали? Тому що над цим законом працювали півроку. Шляхам досягнення мети цього законопроекту є врегулювання розбіжностей між положеннями чинних законів України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків № 500, про приватизацію державного житлового фонду, про передачу об'єктів права державної та комунальної власності та Житлового кодексу. Цей закон був прийнятий нами, шановні колеги, 20 квітня 2016 року, але Президент України наклав на цей закон вето та повернув його з своїми пропозиціями. Постановою Верховної Ради України від 1 листопада 2016 року цей закон було направлено на доопрацювання до Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ, для його повторного внесення до Верховної Ради, для його розгляду за процедурою повторного другого другого читання з урахуванням пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи. Комітетом цей закон доопрацьований і підготовлений для розгляду у повторному другому читанні. Президента, які були викладені відповідно в реакції на прийняття його, ми врахували. Цей закон доопрацьований народними депутатами, експертами, міністерствами. Комітет пропонує за результатами повторного розгляду прийняти його у другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету та прийняти цей закон у другому читанні та в цілому як закон. Дякую. Готовий відповісти на ваші питання. Дякую. Будь ласка, три хвилини запис на запитання до доповідача. Дякую. Андрію, я хочу запитати. На сьогоднішній день чи є такий аналіз, скільки гуртожитків приватизували разом з підприємствами? А скільки гуртожитків просто було перекуплено за копійки?! Тому треба, я абсолютно підтримую вас в тому прагненні, що сьогодні люди не винні в тому, що сталось. Люди просто були продані разом з гуртожитками! І це люди, які мають найнижчі фінансові можливості і спроможності. Тому, однозначно, той, хто розуміє проблему, хто має серце і честь, мусить голосувати за цей закон. Дякую. Рішенням даного законопроекту, якщо буде Божа ласка і ми його приймемо в залі, звичайно, є більше 400 гуртожитків, які були передані за окремим аналізом, сьогодні ми рахували, не сьогодні, а готуючись до доповіді, рахували окремі 9-поверхові, 2-під'їзні гуртожитки, в яких проживає більше 500 мешканців. Разом з цими людьми приватизовувались по сьогоднішнім проіндексованим цінам за 30 тисяч гривень! І є інша ситуація. Григорій Михайлович, ви порушили дуже правильну річ. Що сьогодні ведуть себе з цими людьми, на жаль, настільки ганебно! Виселяють силою, конкретно силою. Один з перших законопроектів, який прийняло наше скликання, це якраз був мораторій на виселення.

Дякую. Будь ласка, Юринець Оксана Василівна. 11:19:21 ЮРИНЕЦЬ О.В. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Андрій Володимирович, хочу вас запитати. Вчора була велика кількість людей, які стояли під стінами Верховної Ради, які не представляли одного регіону, а всю Україну. І вони ще раз хотіли довести, що цей закон є важливий для того, аби їхні права відстояти. Прошу вас зараз чітко сказати, що це законопроект, який, напевно, в цій сесійній залі понад 2 роки був найбільше обговорений, найбільше круглих столів. Ці зауваження, які були пропоновані абсолютно всі були виконані, він об'єднав дійсно людей з різних політичних партій, з різними поглядами, бо він дійсно відстоює інтереси простого українця. Я дякую, що ви цю тему підняли. запитання людей, які стояли біля стін Верховної Ради і просили, волали про допомогу. Дякую. 11:20:17 ШИНЬКОВИЧ А.В. Дякую, Оксана Василівна. Ну, звичайно, те, що ми вчора чули про нас під стінами Верховної Ради, воно не нове, бо ми розуміємо, що люди приходять покритикувати. Але об'єктивно, об'єктивно, коли в одній кімнаті виросло три покоління, коли ця кімната була отримана як для працівника підприємства, на цьому підприємстві працював і батько з матір'ю, і діти його, ну, онуки там вже не працюють. Це просто один лише приклад. І вони хочу цих 14 квадратних метрів приватизувати, бо в них іншого житла ж немає. Ви ж дивіться, на кого поширюється цей законопроект: ті, хто стоять на черзі – раз, ті, хто не мають власного житла, бо є такі, напевно, мешканці гуртожитків, які вже мають житло і хочуть ще і це приватизувати. Такого права ми не надаємо. На черзі – раз, немає власного житла – два, трудові відносини або члени родини мали трудові відносини з підприємством, яке його будувало або яке надало, мають ордер, мають… або мають договір оренди. Тобто настільки виписані всі норми. Більше того, це дуже добре, що Президент повернув… Дуже добре, що Президент повернув, і він звернув нашу увагу на слабенькі місця, ми їх врахували. Підкреслюю, зауваження Президента враховані. Це дуже… І сьогодні законопроект настільки відпрацьований, Оксана Василівна сказала мудро, настільки багато обговорений, що його просто треба приймати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останній виступ – Ірина Луценко, включіть мікрофон. І переходимо до правок, до обговорення правок. Будь ласка, Ірина Луценко.

Шановний пане Голово, шановні колеги! До даного законопроекту залишаються актуальними два зауваження, викладені були у вето Президента України, які потребують врахування. Мова йде про наступне. Перше. Проектом закону до категорії громадян, на яких не поширюється дія Закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків віднесено громадян, віднесено громадян, які мешкають у гуртожитку, але не перебували або не перебувають у трудових відносинах з підприємством, яке їм же надало право В такий спосіб законом встановлюється обмеження щодо реалізації прав на приватизації жилих приміщень у гуртожитках залежно від наявності трудових відносин з підприємством. Це не відповідає конституційному принципу рівності громадян перед законом, за яким громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (стаття 24 Конституції України). По-друге, законопроектом пропонується передбачити, що жила площа у гуртожитку надається одиноким громадянам і сім'ям, які мають проживати… …які мають право проживати у гуртожитку за рішенням адміністрації підприємства. При цьому ні в чинній редакції Житлового кодексу, ні в законі, що розглядається, такої категорії осіб не визначено. Прошу дослухатися до цих зауважень і врахувати при голосуванні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, прошу голову комітету повернутися на трибуну. Ми будемо йти по поправкам. По всім поправкам можна буде виступити, по будь-якій правці можна буде взяти слово. Будь ласка, поясність, по якій з таблиць ми йдемо. 11:24:09 ШИНЬКОВИЧ А.В. Йдемо по порівняльній таблиці, значить додаткова таблиця, додаткова таблиця, тому що в ній якраз ті правки нові, які враховані з пропозицій Президента, і інші правки. Отже, пане голово, подивіться, оця таблиця? Оця, так?

скільки поправок було відхилено, скільки було прийнято. ШИНЬКОВИЧ А.В. Шановні колеги, всього було внесено додаткових нових, які ми не обговорювали в залі, але обговорили на комітеті, тому що звичайно ми пропонуємо варіант комітетський. Надійшло всього 12 поправок, 12 поправок і всі ці 12 поправок були враховані. ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто має бажання виступити по поправкам? Будь ласка, Максим Бурбак. Шановний Голово, під час доопрацювання в частині третій статті 1 технічно виключно Національну поліцію, а також виписані гуртожитки, системи цивільного захисту, що не відповідає назві центрального органу служби цивільного захисту. У зв'язку з цим необхідно внести технічну правку і в запропонованій редакції частини третьої статті 1 Закону України про забезпечення реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків, після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "Національної поліції України", а слова "системи цивільного захисту" замінити словами "державної служби України з надзвичайних ситуацій". Будь ласка, прошу врахувати. Дякую.

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Дякую, шановний пане Голово. Я скажу, що даний законопроект врегульовує і дає право мешканцям гуртожитків реалізувати своє право на отримання житла через органи місцевого самоврядування. Натомість органи місцевого самоврядування негайно повинні витребувати у недобросовісних власників ті, котрі мають статутні капітали і гуртожитки, які увійшли, негайно повернути у комунальну власність і дати можливість людям, котрі там проживають, 30 років пропрацювавши, приватизувати дане житло. Ми мало вето Президента і, я думаю, для всіх мешканців це був такий собі холодний душ, коли отримали вето. І хочу сказати, що не всі поправки, шкода, що Президент не врегулював такі питання, як тих тих мешканців, які проживають не за ордером, але проживають за договором оренди. Тому, напевно, парламенту потрібно буде ще повертатися до цього, а інакше ми отримаємо чергових людей під парламентом. Шановний колего, спасибі. Але прошу звернути вашу увагу на 12 поправку, там є цей момент, це, дійсно, який ми загубили під час підготовки. Але я все-таки дозволю собі сказати, що добре, що Президент повернув з вето. Тобто дав нам можливість ще попрацювати і врахувати всі нюанси. Але в вашому запитанні, шановний колего, прозвучала така річ, як негайно повернути. Немає у нас, варварської націоналізації цим законопроектом не передбачено… Передбачено, шановні колеги, добровільно може передати власник гуртожитку з статутного капіталу. Так, можна звернутися до суду, але з компенсацією або частковою компенсацією. І от тут самий важливий момент, компенсація дорівнює вартості, по якій цей гуртожиток фактично, скажімо так, приватизовувався. Більше того, якщо робилися ремонти, інші роботи, відповідно підтверджені документами, то вартість цього гуртожитку зросте. Вартість, яку викуповує місцева рада, і окремо ми передбачили загальнодержавну програму для реалізації цього законопреокту, яку ми почнемо розглядати після прийняття. а після прийняття даного законопроекту ми вже внесли, вона є зареєстрований законопроект про загальнодержавну програму, яка відповідно буде допомагати не відбирати гуртожитки, а компенсація тим власникам, які доглядали за ними, які їх передають. Тобто добровільна компенсація і часткова компенсація, знову ж таки за узгодженням сторін. Ніхто ні в кого гуртожиток забирати не буде, але по справедливості, буде питання ставитись. Дякую. Дякую. Ще, будь ласка, Папієв і Васюник потім. Будь ласка, Михайло Папієв, включіть мікрофон. 11:29:14 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановний Андрію Васильовичу! У мене більше питання до Голови Верховної Ради України. Хотілося б взагалі-то зрозуміти статус розгляду цього питання. На початку ви ставили на голосування скорочену процедуру. Скорочена процедура голосується, якщо це перше читання. Дивлюсь, в порядку денному записано, що це розгляд закону з пропозиціями Президента. У нас є відповідно 23 глава Регламенту, де стаття 132-а, 136-а чітко виписує процедура. Беру таблицю, на ній написано: "повторне друге читання". Так поясніть, що у нас: повторне друге, пропозиції Президента? І що у нас, що у нас це за процедура питання, яку ви ведете? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я перше вам повідомлю. Це є друге читання. Коли починався розгляд, я не звернув на це увагу, пане Михайле.

і тепер повторно ми його розглядаємо, бо ми вже його приймали в другому читанні. Поправки подавалися по процедурі трішки по-іншому. Президент запропонував вето і дав обґрунтування цьому. Ми прийняли в залі відправити в комітет на повторне, тобто ми не подолали вето, але і не погодили і не погодили його, ми відправили в комітет на повторне друге читання. І в підготовці до повторного другого читання від імені народних депутатів – членів комітету ми зауваження Президента України внесли, і вони враховані. Додаткова таблиця. До повторного другого читання є друга таблиця. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміли відповідь на питання? Ми відправили в комітет на доопрацювання, комітет доопрацював, і ми працюємо по таблиці "повторне друге читання". Зрозуміло, так? Будь ласка, Ігор Васюник. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, мене, чесно кажучи, дивує позиція тих депутатів, які не хочуть голосувати за цей законопроект. Або ви його не читали, або ви дієте в інтересах тих, хто "прихватизував" державні підприємства разом з людьми, разом з гуртожитками і викидають їхні речі через день на вулицю. Цей закон дії в інтересах тих, хто 20-30 років пропрацював на державних підприємствах, прийшовши туди молодими фахівцями і спеціалістами. Цей закон діє в інтересах тих лікарів, вчителів або інших працівників підприємства, які на законних підставах живуть в гуртожитку. Цей закон вимагають ухвалення 600 тисяч мешканців гуртожитку вже п'ятий рік. Я вас дуже прошу, ми не маємо права "завалити" цей законопроект. Давайте… приймаємо рішення позитивно по цьому закону.

Я прошу запрошувати депутатів в зал і голів фракцій, і секретаріат Верховної Ради України. Будь ласка, Івченко. Одна хвилина. 11:32:56 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, "Батьківщина", однозначно, підтримує даний законопроект. я хочу сказати, що наш колега депутат Дубіль в своїх офіційних приймальнях постійно бореться за те, щоб в Чернігівській області не виселяли людей з гуртожитку. І всі юристи, які сьогодні там працюють, вони хочуть зрозуміти декілька речей. Ну по-перше, ми розуміємо, що приватизувати може людина, яка за довором найму там може пред'явити договори найму, які оформлені через спеціальний ордер, але ж ми розуміємо, що ця норма діяла з 2009 року. Що робити тим, які проживали до 2009 року? Це перше. І друге. Колеги, а що відбувається… буде відбуватися з тими гуртожитками, які приватизовані або корпоратизовані? Тобто вони підпадають під дію Житлового кодексу або Цивільного кодексу. Значить вони не підпадають під дію цього закону? Тому ми хочемо тут розуміння, що буде відбуватися з однією категорією і з іншою. І ще раз хочу сказати, що потрібно, можливо, буде доопрацювати вже… Потрібно буде розглянути можливість ще доопрацювати з урахуванням тих зауважень, про які я сказав. "Батьківщина" підтримує подолання вето Президента. І ще раз хочу сказати, це ганебний випадок. Це ганебний випадок, коли ми маємо в середу законопроект, законопроект, який має набрати 300 і розуміємо, що в залі депутатів немає, ми ставимо його в середу. Я би дуже просив, щоб саме такі законопроекти соціальні ставились в четвер всередині, коли є депутати у Верховній Раді. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. А з чого ви взяли, що 300 голосів необхідно?

Є основні, перше, 5 років проживання в гуртожитку. Друге, або ордер, або договір оренди, але пов'язаної людини з трудовими стосунками. Чому саме трудові стосунки? Тому що зараз беруть фіктивно приписують будь-кого з вулиці для того, щоб залишити це в статутному капіталі, а ми маємо стояти і боротися за інтереси тих людей, які реально працювали, які реально жили не менше 5 років і більше, і які відповідно мають… Тому що ми можемо зробити корпоратизовані, ще раз кажу, я вже казав, значить вони… Є три шляхи: добровільний, це зрозуміло, це можна і зараз, ми ввели ще два шляхи, це компенсація, часткова компенсація, але ініціаторами виступають органи місцевого самоврядування. Ми чому через органи місцевого самоврядування пропонуємо? Щоб теж не було проізволу, щоб кожна окремо взята людина не почала судитися, щоб ми не завели це просто в глухий кут. За ініціативою органу місцевого самоврядування звертаються до власника підприємства, на балансі якого є гуртожитки, знову ж таки не побудовані зараз ці гуртожитки, а конкретно ті, які були корпоратизовані або приватизовані… І відповідно власник, або компенсацію заявляє, яку і доводить її, або добровільно, або часткова компенсація, тобто не повна, а часткова. таким чином, дуже цивілізовано прописано насправді. Ми ж спілкувалися не лише з мешканцями гуртожитків, а із власниками підприємств, на балансі яких є такі гуртожитки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Спочатку Іллєнко, потім Долженков. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Ми подавали цілий ряд поправок і частина з них була врахована. І вважаємо, що, звичайно, цей закон багатостраждальний, який вже так довго він проходить через ці всі процедури має бути нарешті ухвалений. Тому що це, дійсно, проблема сотень тисяч наших співгромадян, які опинилися абсолютно в жахливих життєвих обставинах. Фактично багатьох з них можуть в будь-який момент викинути на вулицю, багатьох вже викинули. І ми маємо як Верховна Рада це зупиняти, дати їм можливість жити цивілізовано, мати своє житло, навіть цю маленьку нещасну кімнатку в гуртожитку. І деякі дійсно там поколіннями живуть там і досі не мають ніяких прав. Це абсолютно ненормальна ситуація. Тому я закликаю всіх проголосувати. Цей закон не досконалий, там можна теж знаходити прогалини. На жаль, він не вирішує всіх проблема, але хоча би так, хоча би максимально, що ми можемо сьогодні зробити, треба зробити – допомогти мешканцям гуртожитків. спасибі. Ваші зауваження ввійшли в основну таблицю, тобто в першу. Олександр Олександрович Марченко, ваш колега з вашої групи – співавтор даного законопроекту. Тому спасибі вам і взагалі всім за злагоджену роботу. Він у нас і називається узгоджений законопроект, тобто він врахував інтереси всіх абсолютно, хто хотів взяти участь в його підготовці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Долженков, будь ласка. Включіть мікрофон.

Ми обговорили питання вето, тоді, коли Президент повернув, попереднім голосуванням за даний законопроект… Повернув з вето, да. Дуже гарно. Але там були конструктивні пропозиції, обґрунтування змістовні, поправки. Тому ми згідно Регламенту відправили на повторне друге читання… вірніше, на доопрацювання в комітет. О! І тому ми не враховуємо в даному випадку, ми не вето долаємо, ми розглядаємо повторно друге читання даного законопроекту, тому треба 226 голосів. І взагалі давайте ми, не зводити знову ж таки до політики. Тут нема політики. Не треба з'ясовувати, хто і що, а треба гуртом прийняти даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олена Бабак. Одна хвилина. Шановні народні депутати! Дійсно, цей законопроект пройшов дуже серйозне обговорення з представництва з усієї України, асоціацій членів гуртожитків, тих людей, які дуже тривалий період вже намагались відстояти свої конституційні права на приватизацію житла, яким вони володіють, в якому вони проживали, але які були передані як гуртожитки до статутних капіталів підприємств під час приватизації. І, власне, гуртожитки були приватизовані з людьми. І зараз ми просто вирішуємо, усуваємо ту проблему яку ми вважаємо, ну, та проблема яка була створена абсолютно не в цивілізований спосіб в попередні роки. Ми зараз даємо право людям приватизувати житло в якому вони прожили тривалий час. І, дійсно, були питання по тому, що коли були передані гуртожитки в статутні капітали. нові власники примусили людей укласти з ними договори оренди, було таке. І сказали: "Інакше ви не зможете тут жити". Люди уклали ці договори. І фактично в першій редакції законопроекту… 30 секунд, будь ласка. БАБАК А.В. І коли було повернуто закон, ці люди сказали: "Але ж ми заселялися на законних підставах, у нас були ордери, у нас були рішення. Просто з часом нас примусили змінити їх на договори оренди". Ми виправили це. Більше того, ті хто, дійсно, сьогодні проживає в гуртожитках, але нема законних підстав там жити, то ми їх відправляємо, цих людей, на комісії при органах місцевого самоврядування. Ці комісії вже в місті Києві, наприклад, вже створені і працюють, і врегульовують спірні питання. ви абсолютно вірно звернули увагу наших колег народних депутатів, що питання спірні. Мається на увазі, да? Трудові відносини є чи нема? Бо є ж різні трудові відносини в плані, ну, документального підтвердження. Ордери. У одних були ордери, потім їх власники вже в статутних капіталах позабирали у людей, ордери. Хтось підписав договір оренди, а оренду навіщо підписували? Щоб в любий момент можна було її розторгнути і забрати. І людину викинути на вулицю. Тому такі спірні питання саме комісії з числа мешканців гуртожитків, громадських організацій, вони, до речі, активно взяли участь у написанні цього законопроекту і включили тоді сюди всі нюанси, які ми можемо як народні депутати не знати. Бо я не думаю, що у нас тут багато є тих, хто проживає в гуртожитку, вибачте. давайте голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз переходимо до голосування. Я ще перед тим оголосив, це вже буде вичерпний перелік: Кишкар, Антонищак. Тільки я наголошую, я вам даю слово виступати по поправкам. І, колеги, зараз ще два по поправкам виступи і переходимо до голосування. Вичерпно, бо ми будемо безкінечно по поправкам виступати. я прошу зараз запросити всіх в зал. Через 3-4 хвилини ми переходимо до голосування. Зараз Павло Кишкар, одна хвилина. Потім – Антонищак. Шановні колеги! Павло Кишкар, "Народний Рух України". Дякую розробникам і тим людям, які долучились до того, щоб цей закон зробити ще кращим. На додачу скажу, що цей закон вирішує зокрема питання гуртожитку колишнього заводу "Пластмас", місто Бровари, який знаходиться за адресою: Бровари, бульвар Незалежності, 3б. І люди вже близько 8 років не можуть вирішити жодним чином свої житлові питання і завершити цю довгу епопею. Дякую розробникам, дякую колегам за підтримку і прошу проголосувати – за. Дякую. Шановні народні депутати, я прошу на даному законопроекті не робити політики. Адже нашого рішення чекає, вдумайтеся, 500 тисяч українців, які проживають в гуртожитках. Мені відома ця проблема, оскільки я був помічником депутата Львівської міської ради і вів 5 громадських приймалень. Я обійшов на даній території всі гуртожитки, їх продавали як рабів у той час, коли відбувалися рейдерські захоплення підприємств, у той час, коли відбувалася незаконна приватизація. Самі більші проблеми є, були і залишаються з гуртожитками. Вони не можуть свої договірні відносини оформити по по електриці, по газопостачанню, по приписках навіть. Я закликаю вас відкинути політику і підтримати даний законопроект. Дякую. Отже, колеги, ми завершили обговорення по поправкам. Зараз я поставлю спочатку рейтингове голосування і будемо запрошувати депутатів у зал. Я прошу заходити депутатів у зал і займати робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення.

рішення. І я ставлю на голосування Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (1076). Колеги, рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Рейтингове голосування. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" з пропозиціями Президента України в цілому, з правками, які озвучив Максим Бурбак і з якими погодився комітет, 1076 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати. За-256 Закон прийнятий. Колеги, в мене до вас є прохання, щоб ми зараз… Колеги, зараз я пропоную розглянути ще хоча би 1-2 закони з блоку по молоді.

для… треба сказати під стенограму з урахуванням першої і другої таблиці і також пропозиції Бурбака був прийнятий закон. Щоб просто… Щоб не було… Ірини Степанівни поправки. Ну, колеги, я перепрошую, треба було дуже чітко сказати з трибуни. Колеги, я прошу зараз, щоб ми змогли підтримати законопроекти іще блоку молоді і спорту, хоча б один. Є готовність, колеги? Я ставлю на розгляд проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту я прошу розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати і прошу проголосувати, скорочена процедура. За-162 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра молоді та спорту Войтович Ярослава В'ячеславовича. І, колеги, я прошу лишатись на місцях, щоб ми хоча б один закон з блоку молоді і спорту прийняли, колеги. Давайте швиденько пройдемо обговорення. Шановні народні депутати, шановне товариство, сьогодні надзвичайно важливим і гострим на часі постає питання щодо офіційного визнання службово-прикладного та військово-прикладного спорту в Україні, який потребує законодавчого врегулювання на необхідності його розвитку, як потужного засобу підготовки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів до бойової та службово-бойової діяльності, дієвого засобу військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до захисту Вітчизни. Необхідно також додати, що службово-прикладний та військово-прикладний спорт має світове визнання і користується популярністю серед військовослужбовців та працівників правоохоронних органів в багатьох державах. Змагання з військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту проводяться на міжнародному рівні із залученням понад 30 країн світу. Збройні сили України з 1993 року є членами військово-спортивної організації Міжнародної ради військового спорту СІЗМ. Під егідою СІЗМ щорічно проводяться чемпіонати світу серед військовослужбовців та один раз на чотири роки всесвітні ігри військовослужбовців. Особливою популярністю серед військових користуються змагання саме з військово-прикладних видів спорту. На наше переконання, закріплення терміну "службово-прикладний", "військово-прикладний" спорт на законодавчому рівні та виділення цього спорту, як окремого напрямку, буде сприяти його розвитку, як важливої складової професіональної підготовки військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Поняття напрям спортивний службово-прикладний, військово-прикладний спорт не передбачає два окремих напрямки, по суті, це єдиний напрямок, який підкреслює прикладні навички та вміння як необхідність для бойової та професійної діяльності військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Враховуючи викладене, прошу підтримати запропонований проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", що започатковані у службово-прикладних та військово-прикладному спорту, який сприятиме проведенню Закону України "Про фізичну культуру і спорт" у відповідність із Конституцією…

Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Силантьєв Денис Олегович. Шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги! Комітет на засіданні 21 лютого 2017 року розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту (номер 5616), поданий Кабінетом Міністрів України і повідомляє наступне. Проектом закону пропонується внести відповідні зміни до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", визнавши поняття "службово-прикладного та військово-прикладного спорту". Зокрема, пропонується додати до напрямів спорту службово-прикладний та військово-прикладний спорт. Обмежити використання спортивних споруд закладів фізичної культури та спорту, що утворені в правоохоронних органах, рятувальних та інших соціальних… спеціальних службах для підготовки відповідних спортсменів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Визначити поняття "службово-прикладний та військово-прикладний спорт". Встановити додаткові гарантії спортсменам вищої категорії, які проходять військову службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до Закону України, правоохоронних органів, рятувальних та інший спеціальних службах щодо можливості їхнього зарахування до закладу фізичної культури і спорту або призначення на посаду у структурних підрозділах, на які покладені функції зі спортивної діяльності та розвитку фізичної культури і спорту. Під час обговорення із членами комітету підтримали законодавчу ініціативу уряду, спрямовану на врегулювання на законодавчому рівні поняття "службово-прикладного та військово-прикладного спорту". Водночас, члени комітету запропонували залишити в чинній редакції частину шосту статті 30 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", якою визначено, що спортивні споруди закладів фізичної культури і спорту зазначених у частині четвертої цієї статті, зокрема спортивні клуби, …використовуються для органів та проведення занять з фізичної культури, підготовки військовослужбовців і працівників Збройних Сил України. Це сприятиме забезпеченню конституційного права громадян займатись фізичною культурою і спортом незалежно від професії, роду занять і роботи. За наслідками розгляду комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Водночас, якщо немає заперечень, то комітет пропонує прийняти цей законопроект в цілому з урахуванням пропозицій комітету, залишити в чинній редакції… Колеги, чи є підтримка по даному законопроекту? Немає, так? Обговорення? Прошу включити: два – за, два – проти. Але прошу дуже лаконічно. Будь ласка, два – за, два – проти.

Безумовно, наша фракція підтримає даний законопроект. Але я хотів би звернути увагу міністерства на ще один фактор, який допоможе нам розвивати військово-прикладні види спорту. Це майно ДОСААФ ще радянського, яке використовується по всій Україні не за призначенням, яке здається в оренду, на якому вже будуються багатоповерхівки. Я би хотів, щоб уряд і міністерство звернули увагу на цю проблему і підготували законодавчу ініціативу, щоб це майно було, можливо, націоналізоване і використовувалось для розвитку українського військово-прикладного спорту.

Вельмишановний пане Голово, спорт, військово-прикладний спорт дуже важливо для країни. Але коли в країні відбувається відверте пограбування людей, люди ловлять за руку цього жулика. А парламент не спроможний викликати сюди керівника комісії для того, щоб його заслухати. Це шахрайство в квадраті! Ми вимагаємо, щоб ви негайно поставили на голосування виклик в парламент голову НКРЕКП для роз'яснення народу України. Це дуже важливо. Ці закони, які ми зараз приймаємо, є безсенсовними. Ми не хочемо зараз блокувати це, але ми не будемо голосувати, якщо ви не виконаєте волі парламенту для того, щоб парламент заслухав того, хто, ймовірно, пограбував українських людей. ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, Андрій Володимирович! Я хочу підтримати попереднього виступаючого, повністю приєднуюсь до його тез, а цей закон треба підтримати. Дякую.

Ми передали вимоги до уряду, до Прем’єр-міністра прибрати корупцію з газового ринку. Сьогодні, за інформацією "Нафтогазу", на газовому ринку сидять посередники: Фірташ, Льовочкін, Бойко, які під прикриттям влади в результаті корупційної змови з Президентом Порошенком встановили абонплату. Це коштуватиме українцям 24 мільярди гривень по року, які кожен із нас від сільських людей до безробітних, до пенсіонерів повинні будуть заплатить, щоб збагатити кишені Фірташа, Льовочкіна і Бойка, і Президента Порошенка, який їх покриває. За це посередництво на газовому ринку кожен українець платить з власної кишені. Ми висловлюємо вимогу до уряду прийняти рішення прибрати посередників Фірташа, Льовочкіна і Бойка з газового ринку, припинити корупцію і в результаті цього є можливість знизити ціни на газ, мінімум, на 30 Друга наша вимога, це скасування – наголошую, не призупинення, а скасування – постанови НКРЕКП про запровадження абонплати по лічильниках. Фракція Радикальної партії в повному складі 10 квітня прийде на засідання НКРЕКП. Ми здеремо з цього Вовка "овечу шкуру", ми покажемо його нутро, його клики корупційні, в результаті яких вони грабують українців. Я звертаюся до колег з інших фракцій підтримати нашу боротьбу проти абонплати, прийти на засідання НКРЕКП і вимагати скасування постанови по абонплаті. І третє. У мене вимога до Президента Порошенка. Приберіть свого "рошенівського Вовка" з НКРЕКП, відправте його у відставку, припиніть грабувати українців. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я маю до вас велике прохання. Комітет дуже довго ці законопроекти готував для того, щоб ми прийняли рішення по них. Давайте ми хоча б один з того блоку зараз підтримаємо, колеги. Я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця, обговорення завершилось. Я прошу приготуватись до голосування, я прошу приготуватись до голосування. Прошу запросити депутатів в зал. Ще від фракцій і груп хто не виступав? Сергій Мельничук? Одна хвилина ще Мельничук і за хвилину… І ще БПП хто? Кишкар, так? Добре, по 1 хвилині Мельничук і Герасимов. Сергій Мельничук, включіть мікрофон. Сергій Мельничук. Ми обговорюємо законопроект саме що стосується військово-прикладних видів спорту. Це здоров'я самих військовослужбовців, поліцейських і інших службовців, які фактично захищають нас. І щоб підготовити цих працівників, потрібно готовити молодь. І я не бачу, що в цьому законопроекті є допуск саме, наприклад, військово-патріотичних формувань, які б вони саме з малечі готовили б собі заміну. Тому треба зробити допуск молоді до цих комплексів спортивних. Тому тільки в першому читанні, в другому читанні добавити відповідно ще той самий бувший досеафовець, зараз ТСО, щоб повністю зобов'язати дані ці структури, щоб вони працювали на наше майбутнє. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Артур, якщо можна, дуже коротко, бо депутати просто розходяться на очах. Будь ласка. Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати цей законопроект. Але, окрім цього, я б хотів дуже коротко нагадати шановному Олегу Валерійовичу, що "Блок Петра Порошенка" разом з Радикальною партією, з "Батьківщиною" і "Самопоміччю" голосували за Закон про ринок газу, і давайте це не забувати. І саме там були закладені підвалини того рішення, яке було прийняте НКРЕКП. Друге питання. Президент України і "Блок Петра Порошенка" дуже чітко висловив свою позицію відносно цього рішення. І ви знаєте, що наразі прийнято вже рішення, і воно заявлене НКРЕКП відносно того, що воно є призупиненим. Дякую за увагу. всі фракції виступили по хвилині. Не всі говорили по темі, це було, правда, не всі говорили по темі. Але я вас дуже прошу, не політизуйте звичайні закони, необхідні для Комітету молоді і спорту. Всі фракції мали вже виступи. Кого ви згадали, пане Артур? Колеги, я зараз з вами пораджусь. Ми зараз просто завалимо законопроект. Це за ціль ставиться? Що було згадано, Артур? Хто був згаданий, скажіть мені, чиє прізвище? По хвилині репліки, і переходимо до голосування. Хвилину, хто від вас? Соболєв. І хвилина, хто від вас? С.В. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що в Законі про ринок газу чітко записано, що всі газорозподільчі мережі повинні бути передані державі. Чому до цього часу ні Президент Порошенко, ні Прем’єр Гройсман не зробили нічого для того, щоб передати газові мережі державі? Чому до цього часу Фірташ користується цими газовими мережами, не сплачуючи ні копійки? Більше того, уряд вніс законопроект, по якому просив дозволити передавати знову в оренду і безстрокове користування ці газопроводи. Тому велике прохання: не перекручуйте інформацію і не використовуйте закон, як дишло. Якщо є доручення уряду, нехай він негайно це виконає. І це газорозподільчі мережі, які повинні належать безпосередньо громадянам України, а не окремим олігархам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Березюк, одна хвилина. Прошу передати слово Войціцькій. 12:04:27 ВОЙЦІЦЬКА В.М. Шановні колеги, я прошу вас не перекручувати закони, не намагатися європейськими нормами закривати шахрайство. Ми з вами в Законі про ринок газу чітко сказали державне майно – труба, газорозподільчі мережі – мають бути повернуті державі. А зараз НКРЕ вимагає, щоби люди платити Фірташу за вкрадене в них же самих майно. Це щонайменше нечесно. перше, що треба зробити, повернути державі державне і після цього вже говорити про те, хто і як, і яку мзду буде з людей брати. Колеги! І репліка, Радикальна партія, Ляшко. І за хвилину голосуємо. Прошу займати робочі місця. 12:05:17 ЛЯШКО О.В. Шановні колеги, не було б худа без добра. Оця історія з грабіжницькою абонплатою привертає увагу до всього суспільства,

Тому ми всі маємо тут, у парламенті, об'єднатися. щоб прибрати олігархів з газового ринку. Вимагати від уряду прийняття рішення, щоб викинути цих посередників корупційних, щоб українці не платили із власної кишені за корупцію олігархів під прикриттям

рошенівський Вовк продовжує сидіти головою НКРЕ КП, замість того, щоб його відправити у відставку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту (номер 5616) за основу, колеги. Пропонується тільки за основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

Колеги, зараз поставлю на повернення. Прошу зайняти робочі місця. Це ж лишень за основу. Ми ж зможемо всі поправки внести між першим і другим читанням. Я прошу не виходити з залу. Зараз я поставлю на повернення. Колеги, прошу змобілізуватись. Готові? Я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" № 5616. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати наш Комітет молоді і спорту. Прошу проголосувати. Голосуємо. Два голоси, колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Я бачив, Логвинський зайшов, Богомолець зайшла. Не йдіть, будь ласка, залишіться, будь ласка, на хвилинку. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 5616. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до 5616 "Про фізичну культуру і спорт". Прошу голосувати, прошу підтримати. За-235 Повернулись. І тепер я ставлю проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (номер 5616) за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-232 Рішення прийнято. Шановні колеги, згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:40 прошу прибути в зал для продовження нашої роботи.

глибоко переконаний, що то є важлива функція парламенту. Ми заслухаємо усіх чотирьох керівників, які були викликані парламентом і по яких було прийняте рішення. І кожна з тих розмов має бути ґрунтовним, серйозним аналізом роботи в тому чи іншому напрямку. Наголошую, всі чотири керівники будуть в парламенті мати ґрунтовну доповідь і ґрунтовний звіт. запрошена голова Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Наталія Миколаївна. Секундочку, я вам скажу порядок розгляду. 10 хвилин – на доповідь, 15 хвилин – запитання до доповідача, а потім, як в нас звично по процедурі, виступи від фракцій і груп і виступи від народних депутатів. Таким чином, ми зможемо серйозно, ґрунтовно обговорити дане питання. Колеги, є згода загальна? Тоді я запрошую до слова Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Наталію Миколаївну. Пані Наталя, до 10 хвилин. Там за 30 секунд до кінця буде сигнал, якщо буде необхідно, я додам вам час чи 30 секунд, чи хвилину. Будь ласка, пані Наталя. Прошу уваги, колеги. Насамперед, хочу подякувати народним депутатам, що дали можливість виступити з цієї високої трибуни. Національне агентство з питань запобігання корупції є центральний виконавчої влади, який, я наголошую, відповідальний і підконтрольний Верховній Раді України. Відповідно до статті 20 Закону про запобігання корупції, ми підготували до 1 квітня квітня проект національної доповіді і надіслали його Кабінету Міністрів, органу, якому ми підзвітні. Щиро сподіваюся, що Кабінет Міністрів виконає свій обов'язок і до 15 квітня розгляне та направить до Верховної Ради, підготовлений нами, проект національної доповіді. На сьогоднішній день формування та реалізація антикорупційної політики стало наріжним каменем суспільного етапу державотворення. І про це говорять не лише наші зарубіжні партнери, і донори, а про це вже говорить суспільство. І необхідність революційних змін на ниві боротьби з корупцією виступає вже аксіомою для всіх пересічних громадян України. Ні для кого не секрет, що будь-які революційні зміни можливі лише через конфлікт. Ми на сьогоднішній день маємо можливість бачити конфлікт, який відбувається між старою системою управління і новим демократичним врядуванням, між бюрократизмом та новою генерацією управління, між тими, хто реально бореться з корупцією, з тими, хто тільки лише імітує таку боротьбу. І, користуючись нагодою, хочу проінформувати Верховну Раду і народ України, що незважаючи на шалений супротив, який існує по відношенню до національного агентства, національне агентство відбулося як державна інституція. Ми пройшли шлях свого заснування і зараз знаходимося на етапі розбудови, і ми свідомі, що не все у нас виходить гладко. Є багато питань до функціонування, як реєстру електронних декларацій так і для проведення перевірок, і до тих осіб, які в міністерствах, відомствах на місцевому рівні мають займатися протидією корупції, тобто цих державних уповноважених. Існують проблеми і в самому Національному агентстві, що пов'язані із колегіальністю управління, розподілу повноважень і, саме головне, належним рівнем виконання, покладений на окремих членів національного агентства повноважень. Ми бачимо ці проблеми, ми відкрито говоримо про ці проблеми, ми проводимо постійні широкі консультації з усіма зацікавленими сторонами, і насамперед з громадськістю та зарубіжними партнерами. невипадково, що саме 30 березня я звернулася з відкритим листом до Нацполіції, НАБУ, Генпрокуратури, Ради національної безпеки з тим, щоб розібратися з ситуацією, яка складається навколо адміністрування системи електронного декларування. Крім того, Національне агентство готує судовий позов до державного підприємства "Українські спеціальні системи", яке є адміністратором державного реєстру щодо невиконання останніх умов договору, я звертаю увагу, господарського договору і забезпечення безперебійного виконання… функціонування реєстру та неефективності використання бюджетних коштів, які вони за це отримують. Розуміючи той суспільний резонанс, що виник останнім часом навколо окремих напрямків діяльності національного агентства, 3 квітня цього року я звернулася до Верховної Ради України як єдиного органу, якому за законом ми підконтрольні і перед якими ми відповідальні. У своєму зверненні я прошу парламент якнайшвидше організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності Національного агентства в цілому, функціонування реєстру зокрема, а також особистого внеску кожного члена національного агентства в розбудову цього органу і у виконання їх посадових обов'язків. комісію пропонується включити як народних депутатів, так і представників громадянського суспільства, так і міжнародних експертів, так і правників, з тим щоб мова йшла виключно про результати незалежного аудиту. Мною також запропоновано направити своїх працівників для проведення незалежного аудиту і Надзвичайному і Повноважному Послу Сполучених Штатів Америки в Україні пані Йованович, а також голові представництва Європейського Союзу в Україні пану Мінгареллі. І на цьому тижні відбудуться відповідні перемовини. Вважаю, що прийняття будь-яких змін до закону, який врегульовує діяльність Національного агентства, до висновків незалежного міжнародного аудиту буде не тільки передчасним, а і недалекоглядним. Такі дії можуть підкреслити, або, вірніше, перекреслити ті не великі, великі, але все ж таки перші здобутки, які ми маємо за результатами роботи нашої агенції. І на завершення свого виступу я ще раз хочу подякувати депутатам за те, що мене вислухали. І я запевняю, що тих пір, поки я голова, Національне агентство буде діяти в межах правового поля і виконувати покладені на цю установу функції. Дякую за увагу. поставити запитання, не шляхом підняття рук, а шляхом натискання кнопки. Прошу провести запис на запитання до Корчак Наталії Миколаївни. Будь ласка, прошу провести запис.

По-перше, скажіть, будь ласка, і роз'ясніть суспільству і депутатському корпусу, з якого дива в минулому році наприкінці року ви собі виділяли премії по 200 тисяч гривень для кожного члена НАЗК. Це перше питання. Друге питання, яке я до вас маю. Скажіть, будь ласка, стосовно електронного декларування. Чому до цього часу НАЗК (ви говорите, що ви дуже професійно працюєте) не запустили електронну перевірку декларацій, яка має бути зв'язана з відповідними реєстрами? Бо виходить так, ми в електронний спосіб подаємо декларації, а далі ви поштою мало не голубах відправляєте все і отримуєте письмові відповіді. І саме через це, через таку практику, у вас виходить вибіркова

незаконних дій з мого боку не було. Це питання уже вирішено за результатами звернення НАБУ до Міністерства… до Кабінету Міністрів. Тому я і невипадково прошу

не було голослівних заяв, я і хочу, щоб був проведений аудит, який, фахівці комісії якої фахово підтвердять ті обставини, звинувачення. Тому що на сьогоднішній день… Колеги, я прошу спокою в залі, колеги! У нас відбувається серйозна розмова. Будь ласка, дайте можливість договорити, і прошу спокою в залі. Будь ласка, Наталія Миколаївна. Ви завершили, так?

я дуже сподіваюся, що ви на цій посаді залишитесь ще недовго. У мене є конкретне питання до вас. Ви щойно казали, що в своїй діяльності ви повністю підзвітні Верховній Раді України і тільки їй. А чому ви не порадилися тоді і не спитали нашого добра, чи ми дозволяємо вам, чи не дозволяємо виписувати собі такі премії – 1,5 мільйона гривень з однієї тієї зарплати протягом року в середньому. Чим ви виправдаєте, якими діями, якими результатами ви виправдаєте таку свою зарплату, яку ви витягнули з кишені українського народу? я говорила і що написано в законі. Ми підзвітні Кабінету Міністрів, а відповідальні перед Верховною Радою. І тому в межах аудиторської перевірки ми надамо відповідь. Однак не зловживайте довірою людей, а саме не підпалюйте суперечки болісним для суспільства питанням заробітних плат. Моя заробітна плата не є вище антикорупційних органів, і саме в законі написано, що цей орган має бути незалежний. Дякую. Пані Наталя, зараз буде наступне питання. Але є прохання від депутатів на прямі відповіді давати пряму відповідь на питання. Будь ласка, Береза Борислав Юхимович. Пані Корчак, я є депутатом Верховної Ради. Я звертаюсь до вас як представник вищого законодавчого органу України і запитую запитую вас: назвіть, яку саме премію ви собі виписали, перше? За що, це друге? І третє, чому досі не було стрес-тесту системи і чому досі немає експертної оцінки, чи дійсно працює чи не працює система подання електронних декларацій? Дякую. 12:55:15 КОРЧАК Н.М. Відповідь на ці питання ми отримаємо фахово після висновків незалежного аудиту. Ви всі мали можливість надати запити, і на кожен запит ми надаємо одну і ту ж саму відповідь. Пані Наталя… Увага, увага, колеги! Пані Наталя, я… Заспокойтесь, колеги, заспокойтесь. Наталія Миколаївна, я з великою повагою і до вас, і до народних депутатів. Народні депутати – вищий законодавчий орган держави. Коли вони ставлять просте питання, має бути проста відповідь, пані Наталя, пряма і проста відповідь. Це є чесно, це є справедливо. Будь ласка, пані Наталія.

запущений процес електронного декларування. Це те, що ми не можем прикритися. (Шум у залі) Здійснюється постійна робота, пов'язана з виявленням запобіганням корупції. Колеги, увага! Я вас попрошу. Я вимагаю у виступаючої поваги до залу, але прошу і в залу поваги один до одного. Всі записані, послідовності виступають. Прошу не вигукувати з залу, а в тій послідовності, як є запис, задавати питання. Домовились, колеги? Майте повагу і один до одного. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Спориш Іван Дмитрович. Іван Спориш, Вінниччина. Я прошу передати слово Олександру Домбровському. Шановні колеги! Я змушений сказати, що на трибуні не просто керівник НАЗК, а на трибуні жінка. І я вважаю, що форма нашого спілкування повинна бути змінена і повинна бути коректною при всіх емоціях і страстях, які є в цьому питанні. Але, Наталія Миколаївна, я хочу вам задати запитання як інженер. Скажіть, будь ласка, в чому технічні проблеми того, що зависає система, в тому, що тисячі і тисячі людей не можуть ввійти в систему і ефективно нею працювати? Це питання перше, інженерне. І друге питання політичне. Ви сказали, щоби комісія міжнародна розібралася про вклад кожного члена НАЗК. Що ви маєте на увазі? Це внутрішній конфлікт… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Поясніть, будь ласка. Тому що внутрішній конфлікт він нікому не цікавий. А всі декларанти є проблемою вашого внутрішнього конфлікту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Наталія Миколаївна. функціонування системи декларування в частині збоїв. Невипадково у нас є системний адміністратор. І наголошую, що це було фактично рішення керівництва держави про передачу в управління цієї системи фахівцями, фахівцями, якими є державне підприємство "УСС", з якими у нас договірні стосунки. І ми також хочемо отримати відповіді на ті питання, які постійно до нас ставляться. для цього ми і хочемо ініціювати це питання щодо аудитоефективності. Стосовно внеску кожного члена Національного агентства, то, на жаль, закон виписаний в такій формі, що кожен член Національного агентства є незалежна особа. І на мені лежить лише функція організації і координації їхньої роботи. І коли виникає питання про те, яким чином можна

не вирішено проблему, яка на сьогоднішній день ставить перед нами питання: де є результати перевірки, чому виник конфлікт? тому, для того, щоб вносити зміни до Закону про запобігання корупції, потрібно враховувати вже практику діяльності органу. тут не буде порушення. Кожен правник скаже, що іноді практика є тим способом, за допомогою якого законодавство можна удосконалити. І лише після того, як будуть розтавлені… Дякую. Ви завершили, так? Тоді наступний Костенко Павло Петрович. Єгор Соболєв. Пані Наталія, вітаю! Я би хотів дізнатися, як ви бачите вирішення проблеми постійно непрацюючого реєстру декларацій, який якраз робився, щоб всі громадяни бачили декларації всіх посадовців? Як ви бачите відповідальність за постійні проблеми з роботою цього реєстру Державної служби спеціального зв'язку? Це запитання номер один. Запитання номер два. В деклараціях скількох високопосадовців, я маю на увазі

ми зараз готуємо судовий позов. І на сьогоднішній день ми отримали акт, проект акту прийому виконаних робіт, де де побачили, що за період збоїв у системі державне підприємство "УСС" навіть не захотіли виключити відповідні кошти. І зараз ми на рівні претензійної роботи намагаємося врегулювати ці питання. Однак, нам ніхто не дає відповідь, у чому була проблема цих збоїв. Чому? Тому що всі пропозиції щодо посилення апаратної складової системи електронних декларацій національним агентством повністю виконано. Це все було записано під камери, це вже чули громадські активісти і це ми постійно чуємо з різних виступів. Тому для того, щоб перевести дискусію у правове поле, потрібно і провести уже цю незалежну оцінку.

Руслан Станіславович Радецький виніс на засідання і ми прийняли перше рішення по посадовим особам, а потім впродовж своєї діяльності приймали інші рішення щодо початку проведення перевірок,

які зараз проміжні результати роботи над деклараціями, я не отримую від пана Радецького. Ми це питання ставили на засіданні, ми його вносили до протоколу порядку денного. виникає питання: а як можу я цих чоловіків привести до розуму, коли закон мені не дає таких важелів впливу? До кого мені звертатися? Тому про проблему, яка існує стосовно діяльності членів національного агентства, Будь ласка, Рябчин передає Сергію Власенко слово. Дякую. Пані Корчик, я під час вашого звіту хотів почути від вас, перше, чому не працювала система під час першої хвилі декларування? Раз. Друге. Чому не працювала система під час другої хвилі декласування? Що особисто ви як керівник агенції робили в період між першою хвилею декларування і другою хвилею декларування? Тому що згідно з законом ви організовуєте персонально роботу національного агентства, ви персонально несете

чому не проводяться перевірки? Які висновки по перевірках по тих там, де ви, можливо, штучно, одноразово проводите? Замість цього я почув якісь размышления на тему про те, про законодавче поле, про щось інше. Тому прошу відповісти просто: перше, що ви особисто як керівник агенції… ВЛАСЕНКО С.В. …що ви особисто як керівник агенції зробили між першою і другою хвилею електронного декларування для того, щоб не було збоїв в системі? Що ви особисто зробили для того, щоб перевірити декларації, які потрапили в першу хвилю декларування? Хоча б на ці два питання І, якщо ви не зробили нічого, то тоді виникає питання, на якій підставі ви отримуєте зарплату і премії. раз пояснюю, тому що не завжди чутно, що я говорю чи немає бажання. Коли мова йде про те, що, ви вважаєте, що Національне агентство і я як голова нічого не робили впродовж першого… Ми працювали з системним адміністратором, ми разом з ним усували недоліки. Але технічно-програмний супровід і безперебійне це робота системного адміністратора. Однак, наші фахівці… ми до них зверталися листами, ми до них особисто зверталися, у нас є докази, підтверджуючи те, що все, що нам пропонувалося ми оперативно усували. Більше того, наші працівники були

Стосовно проведення перевірок, я, як голова національного агенства, іноді закривала очі над тими рішеннями, які пропонувалися паном Радецьким з тим, щоб найшвидше почати проведення перевірок. І ті рішення, які були запропоновані, КОРЧАК Н.М. Я не можу змусити департамент, особисто члена національного агенства, який відповідальний за цей напрямок роботи. Добре. Останнє запитання, Бурбак Максим Юрійович. І після цього – виступи від фракцій. Будь ласка, Максим Юрійович. на юридичному факультеті Чернівецького національного університету, де ви мені також викладали, нас вчили тому, що невідворотності, відповідальності за свої посадові вчинки, нас вчили нести відповідальність і мати мужність при прийнятті рішення. Скажіть, будь ласка, коли цим залом, за ініціативою уряду Арсенія Яценюка, було створено найвищий орган по боротьбі з корупцією НАЗК, який буде перевіряти можливі факти корупції можновладців, ми дали вам мандат довіри. Навіть після першої, є-декларування, коли сервер впав, ми вам надали можливість виправитися, тепер це реакція не лише парламенту. Знаєте, як вас "полюбляють" 3 тисячі чиновників, яких ви підставили під кримінальну відповідальність за невчасне подання декларацій. В мене таке питання. Чи ви маєте мужність написати заяву і піти у відставку, тому що з органу по боротьбі з корупцією ви перетворили на орган колегіальної бездіяльності? Дякую. Мені дуже приємно поспілкуватися, як кажуть, знову з одним із своїх учнів. Тому, мабуть, треба було двійку поставити за навчання.

Для того, щоб ми закінчили оці припущення, сумніви, потрібно провести незалежний аудит. І після висновків можна буде чітко стверджувати, що було… Дякую, Наталія Миколаївна. Зараз у нас виступи від фракцій. Наталія Миколаївна, ви можете зайняти своє місце урядовій ложі. Дякую вам за доповідь. Дякую вам за відповіді на запитання. А зараз прошу провести запис на виступи від депутатських фракцій і груп – по три хвилини. Прошу провести запис. І прошу всіх, хто має бажання записатись, провести запис.

Хочу всім вам сказати, що цей парламент і ця держава вперше у своїй історії створила, і ми вважаємо, успішну агенцію НАЗК, яка вперше в історії робила те, що ніхто інший не робив: запровадження електронних декларацій, запровадження механізмів перевірки, запровадження технічних механізмів. І я хочу сказати вам, що сьогодні подякувати треба і парламенту, і голові НАЗК, я переконаний, що вона не перфектна. Але я також переконаний, якщо би не ця жінка, не було би електронних декларацій у цій формі. І тому ви можете кричати скільки завгодно, бо частина з вас, які переживає за її 200 тисяч, заробляє у своїх, як васали і раби, у своїх рабовласників не 200 тисяч, а 200 тисяч доларів. Тому… залі) Кричіть на здоров'я! Кричіть на здоров'я! Помилки є, і помилки є системні. Тому сьогодні парламент, НАЗК повинен зібрати всі сили, для того щоб вирішити системні помилки, а не шукати блохи там, де їх немає. Більше цього, голова НАЗК каже, що вона безсила перед спеціальною службою державною: Державна служба спеціального зв'язку, - яка на сьогоднішній день поставила в залежність всю українську державу перед якісним функціонуванням. Тому вказати на помилки. Пані голово НАЗК, не піддавайтеся на провокації, стійте і відстоюйте інтерес держави в інституції, яку український народ дав вам честь очолювати. Все решта буде рутинна робота за парламентом, а тут немає чого кричати: декларуйте і відповідайте. Севрюков Владислав Володимирович, фракція "Блок Порошенка". Передає Мельничуку слово. Будь ласка. Шановні колеги, ну, дивіться, як про мене, то я так само, як і ви, вислуховував кучу дзвінків із округу, чого ніхто не може подати декларацію. Я так же, як і ви, переживав за це, і так же, як і ви, не міг сам вчасно подати цю декларацію на сайт НАЗК. Все зрозуміло. Сьогодні людина почула те, що вона мала почути. Але я вам пропоную подумати над слідуючим: разом з нею тут мав стояти пан Рябошапка, разом з нею тут мав стояти пан Радецький, і також само з ганьбою відповідати на багато тих питань, що вони недопрацювали. Вона сказала чесно, що всі вони незалежні і вона не має достатньо впливу на них. А давайте перевернемо ситуацію трішечки по-іншому. Ми всі тут з вами також незалежні, і ми обрали собі керівника - Голову Верховної Ради. І кожен із вас може запитати, а що ти зробив для того, щоб не упрошувати депутатів вернутися з буфету, щоб не упрошувати депутатів виходити із залу, коли треба голосувати. Фіфті-фіфті, хлопці! До кожного з нас можна задати питання, але давайте будемо справедливими і давайте будемо розуміти, що таке керувати людьми, які незалежні. Ви всі тут незалежні. Кожному із вас дав незалежність народ. Тому давайте… правильно, підтримую голову фракції партії. Давайте кожен допомагати, не вестися на провокації, а продовжувати ту роботу і підставляти їй плече. От в чому я бачу справедливість. І з буфету треба всім вчасно приходити. Ви на зал подивіться! Ми слухаємо сьогодні голову НАЗК, півзалу немає. Голова Верховної Ради, напевне, ми скоро вас заслухаємо, що ви робите для того, щоб вони сиділи в залі. Дякую. Дякую. Оскільки до мене було звернення, пане Іване, я спеціально для вас дам статистику по фракціях і скажу, коли йшли депутати у Верховну Раду України, ніхто, напевне, не говорив керівництву: "Я прийду депутатом, але, вибачте, я не зможу ходити на сесію". Напевне, ніхто не говорив. Кожен давав обіцянку ходити на сесію. І тому я вважаю, що наша присутність в залі – це є наша спільна відповідальність. Кожного дня я тут з трибуни принижуюсь, запрошуючи депутатів в зал, виганяючи їх з буфету. Давайте спільно всі гуртом тим займатися і змусимо парламент працювати, колеги. Це має бути колективна відповідальність і колективна ініціатива. Помагайте Голові Верховної Ради, і парламент буде працювати ефективно. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" Івченко Вадим Євгенович. Передає Сергію Власенку. Будь ласка. Дякую, шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги, я пропоную перейти в цьому парламенті до професійної дискусії. Професійна дискусія полягає в тому, що не пані Корчак приймала Закон про запобігання корупції. Закон про запобігання корупції, який запровадив електронне декларування для депутатів, прийняв цей парламент. Це позиція номер один. Для мене як для людини професійної дуже дивно виглядає позиція керівника центрального органу виконавчої влади, яка, з одного боку, каже: "А я нічого не можу; а я ні на що не впливаю; а все вирішує системний адміністратор; але я буду залишатися на своїй посаді, не буду нічого робити, і далі хай все продовжує, як продовжується. Насправді питання до пані Корчак не щодо недолугості того закону, який є. Питання до пані Корчак виникло у зв'язку із тим, що перша хвиля електронного декларування була повністю не підготовлена і провалена. Питання до пані Корчак полягає, що вона як керівник агентства жодних уроків не взяла із того провалу, що вона як керівник агентства нічого не зробила особисто і не організувала роботу агентства так, щоб уникнути тих помилок, які були під час першої хвилі електронного декларування, і що на другій хвилі електронного декларування ми отримали всі ті самі помилки, які у нас були, коли тижнями лежав реєстр, тижнями ніхто не міг туди зайти. Чомусь український чиновник, як би там на нього шишки не сипались, але замість того, щоб сидіти і працювати на людей, він був повинен сидіти цілими днями і клацати кнопку, щоб увійти в реєстр і здати свою електронну декларацію, бо за нездачу електронної декларації кримінальна відповідальність. Вже чорт з ними з депутатами, але чиновник простий, який надає послугу безпосередньо людям, теж не міг подати свою електронну декларацію. Але виходить на трибуну пані Корчак, яка каже: "Я на це не впливаю, я за це не відповідаю, я тут нічого не можу зробити, за все відповідає системний адміністратор. Але я нікуди не піду з посади, я буду далі сидіти, ні за що не відповідати, ні на що не впливати, нічого не робити, чесно виписувати собі премії і їх отримувати, говорячи про те, що ці премії я отримала за роботу не грає ролі в якому розмірі", хоча насправді 200 тисяч премії для українського вчителя, це шалені кошти, шалені кошти. Тому для мене це все поки що виглядає, як, знаєте, якийсь сюр. З одного боку ми запровадили абсолютно правильний, якісний механізм, який називається "електронне декларування" і створили агенцію, яка повинна була б керувати. Але, на жаль, на чолі цієї агенції стоїть людина, яка не може ані по професійних якостях, ані по людських якостях очолити це агентство і забезпечити його нормальне функціонування. Нам говорять про роботу в колегіальних органах, так ми всі працюємо в колегіальних органах і у Верховній Раді, і в комітетах Верховної Ради… Будь ласка, 30 секунд. ВЛАСЕНКО С.В. Дякую. І в комітетах Верховної Ради у нас іде робота, і так само різні політичні сили, різні позиції. Але ми в змозі організувати роботу і нормально працюємо. Тому для мене сьогодні висновок один: на жаль, на чолі Національного агентства стоїть: а) непрофесійна людина, і б) на жаль, людина, яка за власними якостями не спроможна нормально організувати роботу. А відтак напевно на цю посаду треба шукати іншу кандидатуру. Можливо, того системного адміністратора… Дякую вам. Будь ласка, від "Волі народу" Мельничук Сергій Петрович. "Воля народу", Сергій Мельничук. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, український народе. непоганий закон, створили непогане агентство, але, як ми бачимо, воно недосконале, його треба вдосконалювати. Да, недосконалий і керівник цього агентства. І ми бачили, як вона захищається, коли на неї накинулися всі. Хочу сказати так: всю вину на цю жінку скидати не потрібно, адже реально є підстави вважати, що ті, хто мали надавати їй інформацію, саботували даний процес. Тому потрібно призначити комісію і розібратися в ситуації. Можливо, не тільки одну, керівника даного агентства потрібно знімати. Можливо, ще й інших керівників інших відомств, які саботували даний процес. І уяснити, а чому це робилося? А, можливо, є підстави ще якісь? Хтось не хотів показати свої статки, їх приховати і так далі. Тому у цій ситуації потрібно досконало розібратися. сама ситуація по агентству, дійсно ініціативи ті, які проводилися, це преміювання за те, що вони фактично завалили роботу. Те, що перша, друга хвиля здачі декларацій захлиснулася, накриваючи одна одну, і неспроможність обладнання працювати. І ініціативи, те, що прості громадяни також мають здавати е-декларації, ми… Бабуся в селі має здавати декларацію. Ну це взагалі смішно. Тому дану ситуацію треба розглянути. І група "Воля народу" про те, дійсно, поставити на на вид те, щоб позбавити дану голову своїх повноважень. Але ми повинні провести аудит чесний по всім, зв'язаним із цим агентством, профільним міністерствам і відомствам. Дякую. Шановні колеги, я хочу вас просто повідомити, щоб… в обговоренні, зараз дам слово. Ми не приймаємо рішень, ми заслуховуємо. Чому, наприклад, я вважаю, що це правильно робити в середу о 12.30. Ми маємо змогу повноцінно розглянути питання, і подивіться по кількості депутатів в залі, де активна і дієва робота. Ми сьогодні обговорюємо і вивчаєм питання для того, щоб напрацювати рекомендації, але сьогодні ми рішення не приймаємо. Зараз від Радикальної партії Олег Ляшко. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановна пані Наталю! Я звертаюся до голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Повідомляється для тих українців, які переважно люди старшого віку, сидять зараз біля радіо, у селах, пенсіонери, які тяжко відпрацювали по 30, по 40, 50 років стажу і отримують тисячу-півтори тисячі гривень пенсії. І ці люди слухають по радіо… Шановна пані Наталю, я звертаюсь до вас і прошу вашої уваги. Так як ми уважно слухали вас, я сподіваюсь, що ви так само уважно будете слухати мене. З двадцятого разу, шановна пані Наталя, я прошу, вимагаю вашої уваги. І поваги до наших виборців, які 1,5 мільйона людей голосували за нас. Ви з двадцятого разу, коли вас питали, на цій трибуні зізнались, що ви отримали премію 200 тисяч гривень. Я думаю, що в багатьох людей, які це почули, можливо, навіть і серце стало. Тому що у них немає можливості купити пачки таблеток. Ви з п'ятнадцятого разу зізнались, що у вас зарплата по 90 тисяч гривень на місяць. Мене "жаба не даве", дай Бог, вам отримувати ту зарплату, але за роботу. У вас немає роботи. Через вашу бездіяльність мільйони чиновників, як би ви не ставились до чиновників, але це люди, це громадяни України. Ви не можете їх принижувати, ви не можете їх катувати. Коли людина їде із села, щоб заповнити ту електронну декларацію і тиждень сидить в райцентрі, цілодобово Вони вам за 300 доларів зроблять і реєстр, і сайт, і усе на світі! А ви витрачаєте десятки мільйонів гривень на ці реєстри, куди люди не можуть внести ці декларації! З іншого боку, шановна пані Наталія, питання справедливості. А коли ви як голова НАЗК виписували собі премію в 200 тисяч гривень і, очевидно, не один раз, скажіть, будь чи не здригнулась у вас рука отримати премію за роботу, яку ви не виконали?! Ви не забезпечили організацію роботи НАЗК, ви виходите сюди, вибачте, шановна моя, як баба базарна, виносите плітки, чутки і брудну білизну, що у вас там робиться в НАЗК! я б до вас прийшов – за 5 хвилин порядок би там навів! Ви отримуєте такі зарплати, пенсії! Ви не можете навести порядку! Пані Наталю, можливо, ви – достойна людина, можливо, ви – хороший викладач, я не знаю. Але я точно бачу, що ви не на своєму місці! Ви взялися не за ту роботу. Ваша діяльність, ваша поведінка дискредитує Україну і боротьбу з корупцією! Приймайте рішення.

Я хотів би, по-перше, подякувати спікеру парламенту за те, що ми, врешті-решт, повернули функцію парламентського контролю. Що ми не лише приймаємо необхідні реформи, не лише створюємо органи по боротьбі корупції, але і аналізуємо їх діяльність, і повинні впливати на прийняття кадрових рішень, якщо щось неправильно коїться. Ми досить дуже швидко створювали органи, можливо з помилками. Але мужність полягає у тому, що помилки треба визнавати, а потім виправляти. Всі ми розуміємо, що сталося, що друга хвиля, як і перша, вона захлинулась, що не спрацював сервер, але це вже наслідки тотальної бездіяльності цього органу. Але нам треба зараз думати, як ми будемо виправляти ці помилки. І тому вважаю, що перше – нам треба зробити повне перезавантаження НАЗК і системи роботи НАЗК. По-друге, треба треба приймати рішення щодо зміни людей в керівних органах НАЗК. І потім приводити його до нового формату, провести конкурс, як ми вже провели нормальний правильний конкурс в САП та НАБУ. І цей конкурс треба провести якнайшвидше, щоб НАЗК була підготовлена до наступної хвилі подання е-декларацій. Далі, треба обмежити нове керівництво у безпідставному нарахуванні собі премій. Тому що коли собі нарахували 1,5 мільйони гривень за роботу, яка завалилася, то це певно неправда. Знаєте, пані Наталія, я депутат-мажоритарник, кожного разу мене запитують: шановний пане депутате, а що ви собі нараховуєте зарплати в 17 тисяч гривень, а ми живемо на мінімальну пенсію? То можу сказати людям, які нас зараз чують: собі члени НАЗК нараховували по 230 тисяч гривень в місяць за завалену роботу. Давайте ці питання також задавати. Далі, впевнений, що треба ввести формат проведення щорічного аудиту діяльності НАЗК і на підставі рішення цього аудиту проводити кадрові рішення. І це буде справедливо, так буде правильно і не буде жодних звернень до громадськості, до міжнародних установ і всього іншого. Робіть роботу на відмінно. І далі хотів би закінчити. Ви сказали, що мені треба було б покласти двійку. Розумію і впевнений, що це не переросте в політичне переслідування щодо декларації, яку я заповнив вчасно і подав. Але хотів би сказати, що зараз двійку вам ставить парламент і Верховна Рада України. Несіть заліковку. Дякую.

революційний… революційна подія в Україні. І всі мали велику надію, що чиновники не тільки минулої влади, але сьогоднішньої влади і майбутньої влади будуть сьогодні прозорими у своїй звітності своїх статків. В мене особисто жодного… жодних проблем до Наталії Миколаївни немає. Я би хотів говорити, що сьогодні отут є гібридне, гіпертрофоване відношення до відповідальності. Я хотів би нагадати, що вона головою стала на засіданні НАЗК. Членами НАЗК її призначив уряд. Уряд, який очолював екс-прем'єр, був проголосований його склад отут, в залі, коаліцією. Шановні люди, громадяни України, ви повинні знати за те все, що сьогодні відбувається, несе політичну відповідальність та коаліція, яка призначила уряд Яценюка, який обрав членом НАЗК пані Корчак, а вже пізніше її головою. Ця подія на сьогоднішній день повинна бути уроком на майбутнє, що не… дитина може народитися і в 9 місяців, вона може народитися і в 5-місячному віці. Але повноцінною і здоровою вона буде тоді, коли це дозволяє робити природа. всі створені новоструктури, вони будуть ефективними лишень в тому випадку, коли буде підготовлене підґрунтя, передусім кадрове, потім матеріально-технічне, а пізніше буде прийнято рішення. А сьогодні мені як представнику "Опозиційного блоку" мені просто соромно дивитися, як ви один одного сьогодні пожираєте у своєму бажанні зробити винною голову НАЗК. Та ви зберіться на засіданні коаліції, скільки вас там фракцій сьогодні є – дві, три. Та фракція, яка сидить на місцях комуністів, вона очевидно не посвятила ці місця, і вона на сьогоднішній день вважає себе опозицією. Так давайте збирайтеся всі разом і шукайте вихід з положення. Я так само, як і всі, по ночах сидів і намагався свої дані здати. І можу вам сказати, що в мене, якби карти в руках були, це поливати брудом. Але, якщо ми будуємо майбутню Україну, то треба вміти переступити через себе і мати гідність визнати свої помилки. А тому припиняйте топтати голову НАЗК, збирайтеся в себе на коаліції і вирішуйте, як налагодити цю роботу, не ганьбіть України перед очима так, як ви кажете, наших закордонних партнерів. А до голови НАЗК в мене тільки одне прохання є. Не звертайтеся до міжнародного аудиту, вистачить зовнішнього керування Україною... ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. ШУРМА І.М. Як одні, то другі ведуть Україну у провалля. У нас що нема кому вас перевірити, свій аудит провести? Якщо вам не подобаються на сьогоднішній день ті люди, які живуть в Україні, і можуть провести аудит, то може є запитання, може ви не в тій країні живете і в не тій країні працюєте? Не будемо довіряти своїм громадянам, самі собі, не буде у нас держави. Дякую. Виступи від фракцій завершені, колеги, зараз виступи від народних депутатів. Тому я прошу народних депутатів, хто має бажання виступити, приготуватися до запису. Нагадую, запис надається не шляхом піднятої руки, а шляхом запису, прошу зараз уважно взяти участь в записі. 15 хвилин на виступи від народних депутатів. Будь ласка, прошу провести запис.

Мустафа Найєм, будь ласка. Шановні колеги, я б хотів звернутися зараз до нашої Верховної Ради і до пані Корчак. Дійсно, ми зробили революційну річ, коли ми створили НАЗК. Насправді, за останні півроку ми бачили результати дії цього органу. Я мушу визнати, що цей орган, як і інші органи, став політичним інструментом. Ми бачили, що за ці півроку агентство НАЗК не спромоглося перевірити декларації тих, чиновників, в тому числі народних депутатів, які сидять у цьому залі, які жодного дня не займались бізнесом, жодного дня не заробляли гроші десь поза державні установи. Ми знаємо, що в цьому залі також є депутати, які задекларували мільйони гривень, мільйонів доларів, але при цьому жодного дня не працювали у бізнесі, вони заробляли ці гроші на державних посадах, і НАЗК по цьому приводу мовчало. Ми подавали ці заяви, наш колега, я буду говорити прямо, пан Ляшко, якого тут немає, жодного дня не працюючи у бізнесі, жодного дня не заробляючи гроші, задекларував мільйон доларів, квартири, машини, при цьому він був таким же журналістом, як і я, як і інші колеги тут. Так ось, по нашій заяві не проведено перевірки ані по ньому, ані по інших людях, які тут сидять і жодного дня не заробляли ці гроші. При цьому НАЗК перевіряло людей, які отримали 500 гривень премій, я кажу про пані Марушевську, перевіряли людей, які читали лекції, я кажу про працівників НАБУ, і це саме те НАЗК, яке мало перевіряти гроші. Коли ми кажемо про те, що має бути Агентство по запобіганню корупції, ми очікували, що пані Корчак буде щодня на прес-конференціях розповідати про те, скільки депутатів вони передали в НАБУ. Зараз ми знаємо, що лише 10 справ, я підкреслюю, тобто всі декларації, які ви бачили в цій країні, ці мільярди, які були задекларовані, лише 10 випадків передані в НАБУ, це лише те, що здивувало НАЗК. Це є в меморандумі МВФ, який підписаний, це є у зверненнях уряду до МВФ. Тобто 10 декларацій, які здивували. Те, що нас всіх дивувало, мільйони громадян України, які сидять зараз, дійсно, як пан наш колега каже, слухає радіо, який сам їздить на курорти, відпочиває за десятки тисяч доларів, люди, які сидять тут і при цьому кажуть про те, що треба захищати людей від корупції, а самі беруть гроші. Керівники фракцій, в тих, хто є лідерами партій, ці люди, які відпочивають, подивіться, будь ласка, де вони бувають влітку, і ці всі люди зараз наїжджають на пані Корчак, яка каже про те, що треба боротися з корупцією, саме тому, що вона цього не зробила. І останнє, що я хочу сказати. Ми підтримуємо те, що треба відправляти у відставку пані Корчак. Але я б хотів почути, що буде далі з НАЗК. У мене є відчуття, що одна з фракцій парламенту, яка найбільше підтримує це, зараз хоче взяти під контроль НАЗК, поставити своїх людей і більшість в цьому агентстві. На жаль, якщо так трапиться, саме ця фракція буде винна в тому, що цей орган… Саме ця фракція буде винна в тому, що завтра НАЗК перетвориться в орган, який буде і далі переслідувати депутатів по цих деклараціях. Я хочу підкреслити, це вже друга хвиля декларацій. Про першу хвилю всі вже забули, всім в очі сказали: "Так, ми пограбували країну, заробили мільярди". І це ніхто не буде перевіряти. А тепер орган, який буде перевіряти, хочуть взяти під контроль. Дякую. Колеги, у мене є така рекомендація. Дивіться, включає система по 3 хвилини. А давайте ми по хвилині, і тоді більше людей виступить. Буде згода, колеги? Тоді, будь ласка, виступи по хвилині запишіть, а не по 3 хвилини. Більше людей виступить. І зараз від… Помазанов передає слово Юрію Тимошенку. Будь ласка, пане Юрій, одна хвилина. І всі надалі по одній хвилині. 13:38:10 ТИМОШЕНКО Ю.В. Пані Наталю, в житті я є простою людиною. Я хочу звернутись до вас не як депутат, а як представник народу. У мене немає ні на копійки бізнесу, я живу на одну зарплату. Я за всі роки тут не отримав ані копійки жодної премії. І, тим не менш, кожного місяця третю частину своєї зарплати я віддаю людям на благодійність. Чому? Тому що мені соромно перед ними, соромно за всіх нас! А вам брати собі премію в 200 тисяч, вириваючи останній кавалок з рота бідненької пенсіонерки, не соромно? Скажіть мені просто: соромно вам чи ні? Дякую. Запрошую до слова народного депутата Тетяну Шановні колеги! Шановна пані Наталія і працівники агенції! Я хочу сказати, що сьогодні, безперечно, йде гостра і серйозна дискусія, тому що ми по суті оцінюємо роботу першого етапу надзвичайно важливого антикорупційного органу. Чи у когось викликає сумнів сам факт створення, обрання працівників, того, чим вони повинні займатися? Безперечно, ні. Виникло питання, наскільки технічно на сьогодні Агенція може виконувати свої функції. Я теж вважав би, що правильним було б всім організувати з метою допомоги. Друге. Можливо, є сенс сьогодні прискорити обрання тих самих незалежних аудиторів, які, власне, і повинні давати кваліфіковану оцінку роботи цього антикорупційного органу. Саме в законний спосіб, а не через громадські комісії, залучення зарубіжних партнерів і так далі. Ми знаємо, як вони працюють. Тому всіх закликаю до консолідації, допомоги Агенції. Дякую. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги! Що ми сьогодні бачили на трибуні Верховної Ради? Ми побачили повну зневагу до парламенту України в парламентсько-президентській республіці. Голова НАЗК вона впевнена і переконана, що ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо їх змусити отримувати захмарні зарплати. Ми не можемо їх змусити не отримувати по 200 тисяч премій. Ми не можемо врешті-решт зняти з посади. Що вони роблять? Вони мають запобігати корупції. Все, на що вони спромоглися, це навіть не налагодити роботу реєстру та розіслати, хто ще не знає з присутніх в залі, по податкових інспекціях листи, де вони вказують про те, що ми з вами не задекларували… не відповідають наші статки нашим доходам, бо, бачите, за їхньою версією, ми всі прийшли в парламент голі, босі і безволоссі. Взяли доходи на 13-й і 14-й рік, згідно наших декларацій, і порівнялись статками. А А до цього, за думкою НАЗК, ми ніхто ніде не працював, нічого не купували і взагалі невідомо звідки впали. Мало того, вони вимагають від податкової донарахувати податки, стягнути, а потім кажуть: судіться. Якщо хтось цього ще не знає, зверніться своїх податкових за місцем свого проживання реєстрації, і ви дізнаєтесь цікаві речі. Так чим займається НАЗК? Запобіганням корупції чи видимостью деятельности? Вони домоглися чого хотіли. Реєстр не працює – дайте грошей. Що ви думаєте, Кабмін сказав, дадуть 100 мільйонів на роботу, яка не вартує і п'яти. Так де у нас корупція, пані Корчак? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Миколу Величковича. Шановні колеги, шановні українці, які дивляться зараз і слухають Верховну Раду! Ви знаєте, вже другий ряд поспіль Верховна Рада виділяє на потреби Національного агентства з запобігання корупції стільки коштів, скільки нам подають і скільки просять. Ви знаєте, і мене дивує чому ви вже другий рік виділяємо кошти і сьогодні нам розказують, не можуть пояснити на що ідуть кошти. Ви знаєте, мені видається, що треба відверто признати, що агентство з запобігання корупції провалило свою діяльність. І давайте скажемо відверто, що нам треба обрати новий склад НАЗК відкрито, публічно, з залученням громадськості, так само, як ми це робили з НАБУ. Ми пам'ятаємо, ми обирали НАБУ, і ми бачимо який результат. Тому, я вважаю, що залучення і публічність до обраного складу НАЗК – це саме цей момент і механізм, який дозволить уникнути того, що ми маємо зараз. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І запрошую до слова народного депутата Антона Геращенка.

Поэтому я прошу руководство НАЗК, пока вы на своем месте, пока не принят новый закон, принять меры для защиты баз данных от возможных взломов. Спасибо за Шановні народні депутати, запрошую до слова народного депутата Костянтина Матейченка.

БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, ми тут зібралися поговорити і вирішити, що ми будемо робити для підвищення ефективності даного органу. Натомість подивіться, на що перетворилася дискусія. Хтось розказує про рабів, панів, а самі смітять по всій Україні. Хтось каже, що хтось хоче підкорити собі НАЗК. Не може бути цього. Ми хочемо, що ми провели відкритий публічний конкурс на заміщення всіх посад орану, який себе дискредитував, – ось про що ми говоримо. Ми говоримо про ті три тисячі держслужбовців, які не встигли подати декларацію, і зараз під кримінальну відповідальність підпадають. Ось про що треба говорити. А натомість тут обговорюють лише зарплатню і хто під ким буде лягати. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Тетяну Острікову. Прошу. 13:46:55 ОСТРІКОВА Т.Г. Доброго дня, шановні колеги. Хочу зазначити, що не так страшне побутове сміття, як політичне, і головне насмітити в цьому залі. Те, що чиновники і ми з вами помучилися з поданням електронних декларацій, я вважаю, це добре. Ми, нарешті, відчули те, що відчуває простий український бухгалтер щомісяця, коли подає декларацію з ПДВ, і сервер ДФС при цьому висить, і бухгалтери сидять ночами. Тому хочу у вас спитати, що спільного між реєстрами відшкодування ПДВ і між реєстрами електронних декларацій. Обидва ці реєстри належно не працюють, обидва ці реєстри зависають. Можливо, це відбувається через те, що хтось саботує цю роботу. І не треба тут перекладати з хворої голови на здорову, ви повинні розказати, яку роль в цьому саботажі приймає служба спеціальна державного спецзв'язку. є там такі підстави, значить, ви повинні про це публічно говорити. І друга річ. Ви не шукайте захисту в народних депутатів, шукайте захисту в людей. А люди будуть вас захищати тоді, коли ви, дійсно, почнете перевіряти декларації і коли люди побачать реальні результати вашої роботи. Тому що в цьому залі ви захисту не знайдете. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Коли дивися на все, що відбувається нині з країною у сфері так званої боротьби з корупцією, коли 70 мільйонів, вдумайтесь, при тому, що Дубілет, один з кращих фахівців в країні, каже, що за 7 мільйонів можна зробити нормальний сайт, а у нас за 70, Наталя Миколаївна робить таке, що не працює. Коли у нас виходять сюди, полум'яно розказують про боротьбу з корупцією однієї фракції, і самі ж є депутатами за списком цієї фракції, і про неї не виходять, борці з корупцією так звані чесні дивляться на чужий город і розказують всім, а самі купляють квартири в центрі Києва по 200 квадратних метрів, коли у нас тут не далеко, тут багато згадували пенсіонерів, в яких пенсія 1,5 тисячі гривень, коли з цієї трибуни борці з корупцією ходять з олігархом Григоришиним в ресторан "ВАО", де поїсти коштує більше, чим у них пенсія, то я згадую. Дайте, будь ласка, 10 секунд, Андрій Володимирович.

Дивиться в щолочку, чим займаються батьки в спальні і каже: "Боже, і ці люди забороняють мені колупатися в носі!" Оце стосується всіх борців з корупцією так званих і провальних чиновників з НАЗК, і цих полум'яних любітєлєй квартир на Івана Франка. Дякую. І колеги, останній виступ. Пастух Тарас Тимофійович передає Єгору Соболєву. Колеги, добре! Я дам двом позафракційним. Дерев'янко і Береза. Позафракційні. Колеги, позафракційні взагалі не мали слова, а всі інші мали. Я, з вашого дозволу, по одній хвилині дам. І ми завершимо на тому обговорення. Будь ласка, пане Єгор. За результатами цієї дискусії я пропоную два рішення. Перше. Пані Наталія має чітко сказати, хто їй заважає і запропонувати план виходу з нинішньої ситуації тотального саботажу. Друге. Верховна Рада має добре подумати, чому так сталось, що агенція не працює? Хто був причетний до обрання членів агенції? І виписати закон, який дозволить нам мати сильну інституцію. Дякую вам. Зараз Дерев'янко, хвилина. І Борислав Береза, хвилина. І після того вже буде заключне слово доповідача. Будь ласка. Ми створили унікальний інструмент, який запрацював. Тому нам важливо всім народним депутатам і всій країні не дати можливість цей інструмент зруйнувати. Це перше. Друге. НАЗК працює незадовільно. Керівник НАЗК працює незадовільно і своєю роботою дискредитує всю цю важливу і хорошу ідею, яку ми започаткували. Тому наше завдання, перше, зберегти незалежність НАЗК. Друге. Дообрати п'ятого члена НАЗК, якого ніхто не обрав до цього часу. Третє. Припинити саботаж, у тому числі урядовий, тому що Держспецзв'язку належить саме уряду і саме від уряду залежить ця інституція. Четверте. Зробити все необхідне для того, щоб удосконалити законодавство. І в тому числі пані Наталія нічого не зробила в цій частині і не запропонувала Верховній Раді нічого не зробити. Тому нам треба відправити у відставку голову або вона сама має піти у відставку і дати можливість переобрати серед членів НАЗК іншого керівника і доукомплектувати НАЗК, щоб був незалежний справді орган. Дякую вам за увагу. Дякую. Борислав Береза, одна хвилина. І потім буде пані Наталія, заключне слово 3 хвилини. 13:52:03 БЕРЕЗА Б.Ю. Створення НАБУ, НАЗК та САП – це було, мабуть, найочікуваніше событие в історії України, тому що люди повірили, що можна подолати корупцію. Пані Корчик, зрозумійте, не ганьба те, що ви виписали собі премію, ганьба те, що після цієї премії система досі не працює. Мене це не засмучує, ваша премія, мене засмучує, як працює система. Тому я роблю вам підказку: замовте, терміново замовте експертизу системи, саме чому вона не працює, саме чому її пропускна способність не відповідає очікуванням і саме чому стрес-тест не пройдено. Після цього ви зможете доказати свою, якщо це так є, невинність і ви зможете показати людям, хто винен у тому, що не працює система. Якщо ви не зможете у найближчий термін назвати відповідальну людину, чисту структуру, яка відповідає за збій системи, то винні будете ви. Дякую. хвилина. Крулько, дуже коротко, 1 хвилина і завершуємо обговорення. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Пані Наталія, ми сьогодні з вами обговорювали питання стосовно вашої роботи, ефективності роботи, ви чуєте реакцію зала на вашу роботу. Я вам хочу сказати одну річ. На минулому тижні, коли були проблеми з деклараціями, до нас зверталися члени "Батьківщини" зокрема, які працюють в органах місцевого самоврядування, не могли подати з районних центрів декларації. Групою депутатів ми спеціально до вас пішли, до НАЗК. О 9-й годині ранку вас не було на роботі, так само, як і усіх членів НАЗК, крім одного – пана Рябошапки. Ми знаходилися там більше години, так ніхто на роботу і не з'явився. Це про питання того, про можливість виписування премій. Так от я вам скажу, що в таких випадках не премії собі виписують, а прогули ставлять. Тому що, насправді, коли ми очікуємо, що ми отримаємо відповіді на питання, ми спеціально прийшли, ми, на жаль, їх отримати не змогли І другий момент, який я вам маю сказати, пані Наталя. Насправді, електронне декларування, ефективність його полягає не в тому, що всі повинні подати електронну декларацію, а в тому, щоб після цього відбулася тотальна перевірка електронних декларацій. Ну, ви цього не робите і в цьому у мене до вас головна претензія, що електронне декларування перетворилось на фікцію. Мали його подати. Мусить бути аналіз, мають бути висновки і суспільство має знати, хто як живе, за які статки. І тоді тільки ми зможемо сказати, що дійсно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, в нас залишається 5 хвилин до завершення. Наступний був по списку Амельченко, він наполягає. Я знаю, я пропустив його, я знаю. Останній виступ, колеги, ще одну хвилину. Будь ласка, Амельченко передає Попову одну хвилину. І потім заключне слово. Шановні колеги, ми всі обговорили, які у нас претензії до Національного агентства з запобігання корупції. Але, що буде далі? Ми не можемо по своєму рівню менеджменту працювати так само як ті кого ми критикуємо. Ми повинні як Верховна Рада виконати свою контрольну функцію і прийняти відповідні рішення. Створювати комісію, звертатися до американського посольства це шлях "бананової республіки". Я прошу Голову Верховної Ради дати доручення профільному Комітету Верховної Ради з питань протидії і запобігання корупції виконати цю функцію. Тим більше, що НАЗК працює вже рік. Згідно закону через рік НАЗК звітує Верховній Раді. До кінця травня, це за 3 дні ми не зробимо, попрацювати, встановити персональну відповідальність, ступінь персональної вини Голови НАЗК, членів НАЗК, "УСС" і доповісти Верховній Раді, який закон змінювати. Тим більше, що ми знаємо, що Міністерство юстиції зараз розробляє зміни до Закону про боротьбу з корупцією в частині роботи національного агентства. І тоді Верховна Рада буде опиратися на професійну оцінку, і річного звіту, річної роботи, і того, що було зроблено, не зроблено і чи треба нам змінювати закон на стільки, на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, зараз 3 хвилини я надаю Наталії Миколаївні Корчак. Від трибуни чи з місця, як вам зручніше? З місця. Будь ласка, включіть мікрофон з місця до трьох хвилин. 13:56:56 КОРЧАК Н.М. По-перше, я дуже хочу вам подякувати за той досвід, який я отримую на ниві, мабуть, вже політичної роботи. По-друге, моя ініціатива, пропозиція до Верховної Ради щодо проведення зовнішнього незалежного аудиту це якраз буде той вірний шлях для того, щоб незалежно від будь-яких примх, політичних уподобань з'ясувати питання, які стосуються, по-перше, чому реєстр дає збої, хто в тому винен? Друге, удосконалити управлінську складову діяльності національного агентства. І третє, саме головне, системно і професійно внести зміни до чинного закону про запобігання корупції. Тому що ми на сьогоднішній день є свідками, існує практика, а тепер потрібно удосконалювати чинне законодавство і це нормальний процес. Національне агентство має бути перевірене Рахунковою палатою, розуміючи, як відбуваються заміна, ротація членів Рахункової палати? елемент заангажованості переоцінки нашої діяльності. Ми лише фактично існуємо один рік, а фізично ми здійснюємо діяльність з 15 серпня. Я в жодному випадку не виправдовуюся, я в жодному випадку ніколи не знімала з себе відповідальність і за кожну копійку я відповім. Однак не забуваймо, що національне агентство створене не тільки для того, щоб запустити процес електронного декларування, він уже запущений. І перша хвиля декларування відбулася, і друга хвиля декларування відбулася, і є декларації в цій корзинці. Національне агентство запустило державний контроль за фінансуванням діяльності політичних партій. Це також наше обличчя перед європейцями. І ми здійснюємо поточну роботу, що називається врегулювання конфлікту інтересів, проводимо позапланові перевірки і звертаємося до всіх, на кого є той чи інший матеріал, який потребує підтвердження. Тому дякую за співпрацю і закликаю, щоб ми спільними зусиллями все ж таки вирішили питання, яким чином нам підвищити якість нашого органу. Тому що немає значення, буду я зараз головою чи не буду я головою, від цього реєстр гірше чи краще працювати не буде. Але звернемо увагу, лише тоді, коли Прем'єр-міністр починає про щось говорити, буквально відбуваються системні збої у функціонуванні цього реєстру. Тому я закликаю… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. А ви завершили, так? КОРЧАК Н.М. Тому я вам дуже дякую. І будь-яка конструктивна критика мною сприймається. І давайте разом працювати на благо українського народу, про який ми постійно говоримо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми сьогодні здобули цікавий досвід дуже ґрунтовного обговорення проблеми, які є в суспільстві. Можливо, це досвід перший раз у нас викликав занадто багато емоцій. Але я наголошую, ще раз на те, що я говорив спочатку: контрольна функція парламенту є не менш важлива, як функція законодавча. Нам необхідно, я думаю, можливо, навіть запровадити як практику, кожного тижня заслуховувати один з центральних органів, робити детальний аналіз, але, колеги, з тою ціллю, щоб ми потім визначали, яким чином ці проблеми треба виправляти. І я переконаний, що ми повинні на основі нашого глибокого, хоч і емоційного обговорення, напрацювати рекомендації, як нам зробити так, щоб надалі цих проблем не виникало. Бо це справді є трудність, коли я як Голова Верховної Ради дві доби не міг замовити електронну декларацію, і я уявляю собі депутата сільської ради, або ще й солдата на передовій, який мав би заповнювати, якби не прийняли ми закон. Нам необхідні рішення, щоб ми змогли наші величезні досягнення, які ми здобули і по НАЗК, і по НАБУ, і по Антикорупційній прокуратурі, щоб ми змогли вдосконалити їхню роботу і їхню діяльність. Я переконаний, ми зможемо підсумувати всі, які були, рекомендації. Ми проведемо окрему розмову, я проведу і з міністром юстиції, і проведу окрему розмову з громадськими діячами, щоб ми працювали той механізм, в який ми зможемо зробити роботу Національної агенції з питань запобігання корупції більш ефективною і більш дієвою, і продемонструємо ще раз здатність парламенту

що в нас сьогодні відбудуться комітети, і прошу всіх до активної участі в комітетах. А о 18.30 відбудеться звична нарада з головами комітетів, як і кожної середи. Дякую, колеги. Успішної і плідної роботи в комітетах. До зустрічі..